Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 11. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o na seji odsotnih poslankah in poslancih ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 11. seje Državnega zbora. Gospod Vrtovec, želite besedo? Kaj pa imate? Postopkovno. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana predsednica. Zelo na kratko. Komisija za nadzor javnih financ je 21. 6. 2023 sprejela sklep, da Državnemu zboru predlaga, da odločanje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju preloži, dokler Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance ne pripravita vseh potrebnih izračunov vpliva predloga na proračun Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. Obravnava predloga tega zakona je predvidena pa prav na tej seji, na tej seji v petek, 30. 6. 2023. Potencialno, če vsi amandmaji niso sprejeti, je mogoče potem v nasprotju s sklepom Komisije za nadzor javnih financ tudi samo glasovanje. Želim vas opozoriti, v skladu s poslovnikom, da do današnjega dne ministrstvi nista predložili vseh potencialnih izračunov vplivov tega predloga zakona na proračun in da se torej v skladu s 74. členom Poslovnika zagotovi, da se odločanje o vsebini te novele zakona v petek preloži na eno od naslednjih sej. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Če dovolite, bomo zdaj odločili o dnevnem redu. Vi imate v bistvu na dnevni red ta postopkovni Vlada ima še čas do petka, ko je na vrsti točka. Vlada ima do petka še čas, da poda

Hvala lepa. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek Ja, saj do vašega pa pridemo, veste, gospod Krivec, ravno zdaj. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 16. junija 2023, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika. Poslovnika. Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za umik točke dnevnega reda seje – to ste pa vi napovedali, Poslanska skupina SDS je to Državnemu zboru že predlagala, zato sem seveda o tem obveščena – da se z dnevnega reda 11. seje umakne 13. to je Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, druga obravnava. Predlog ste prejeli 23. junija 2023 in je objavljen na e-klopi. Predvidevam, da želi besedo predstavnik predlagatelja. Kolega Danijel Krivec, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Kot ste že omenili, v skladu s podlago v poslovniku, 64. členom Poslovnika predlagamo, da se umakne z dnevnega reda 11. redne seje Državnega zbora ta točka o obnovljivih virih energije. Pred drugo obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu je obsežno mnenje pripravila Zakonodajno-pravna služba, ki je omenjeni zakon proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno tehničnega vidika. Na sam predlog je bilo veliko število pripomb praktično k vsem členom. Ne glede na amandmiranje v drugem branju so zadeve še vedno v neskladju z ustavo, zato je Zakonodajno-pravna služba opozorila na kršitve Ustave Republike Slovenije, in sicer kršitev načela pravne države, načela delitve oblasti, enakosti pred zakonom, uresničevanja in omejevanja pravic, enakega varstva pravic, načela zakonitosti v kazenskem pravu, pravice do zasebne lastnine, zakonske pristojnosti Državnega zbora, organizacije in dela uprave ter usklajenih pravnih aktov. ZPS tudi ugotavlja, da je predlagano besedilo nepregledno, po vsebini notranje strukturno neusklajeno in se s tem zmanjšujejo tako preglednost, razumljivost kot tudi jasnost pravne ureditve. S predlogom tega zakona se urejajo pravice in obveznosti širšega kroga naslovljencev, ki svojega pravnega položaja na posameznih mestih ne morejo jasno razbrati. Takšen pristop spodkopava temeljne elemente ustavnega načela pravne države. Veliko pripomb so podali tudi Kmetijsko gozdarska zbornica, Zadružna zveza, civilnodružbene organizacije in številni posamezniki. Zato glede na neusklajenost zakona in tudi na neustavnost, na katero še vedno opozarja Zakonodajno-pravna služba, v poslanski skupini predlagamo, da se ta točka prestavi na eno od naslednjih sej in se v tem času tudi ustrezno uskladi z Zakonodajno-pravno službo, da ne bo prihajalo do eventualnih protiustavnosti, kar bi v nadaljevanju tako ali tako pomenilo tudi možnost ustavne presoje. Najlepša hvala. Želim samo razjasniti v zvezi s postopkovnim predlogom kolega Vrtovca prej. Ta predlog ni bil podan skladno s poslovnikom, toliko časa prej, kot bi moral biti, da bi zdaj o njem odločali v dnevnem redu. Ampak saj boste vi, kot vem, podajali še naprej svoje predloge. Zdaj bomo z dnevnim redom, tako kot je bilo napovedano, nadaljevali. Vi ste seveda pravočasno podali svoj predlog, Poslanska skupina SDS, glede umika. Zdaj sprašujem, ali želi besedo predstavnik oziroma predstavnica Vlade kot predlagatelja zadeve glede tega umika? Ne. Želite besedo morda predstavniki poslanskih skupin? Kolega Borut Sajovic, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. V Poslanski skupini Svoboda umiku tega nasprotujemo. Ničkolikokrat smo pozvani, da je treba problematiko umeščanja naprav in obnovljivih virov rešiti, in mi to delamo. Zakon je odprt, zakon je v postopku. Vsakdo, ki ima razen ljubosumnosti, ker v prejšnjem mandatu ni uspel rešiti tega, k čemur se je zavezal, kakšne argumentirane predloge – prosim. S to proceduralno zadevo, da se nekaj, ker je tako pomembno za to državo ne reši, ampak ne rešiti se je poskušalo že na dveh odborih. Zakaj je potrebno to zadevo rešiti? Zato ker so od tega odvisna naša sredstva v Načrtu za okrevanje in odpornost. Prvi razlog. Drugi: k temu nas zavezujejo mednarodni okoljski in podnebni sporazumi. K temu smo pristopili, k temu smo se zavezali. In kot tretje: uresničevanje dolgoročne potrebne podnebne strategije, ki je bila sprejeta v tej dvorani – kdaj že? junija 2021. Tisti, ki so to predlagali, danes temu nasprotujejo. Razumi, kdor more. Mi razumemo, da je umeščanje naprav potrebno urediti in da ta država alternativne energetske vire potrebuje vsak dan bolj. Hvala lepa. Želijo morda besedo še drugi predstavniki poslanskih skupin? Ne. Bi morda želel besedo predstavnik predlagatelja umika oziroma dodatno obrazložiti predlog za umik?

Okej, zmota, predvidevam. Hvala lepa. Zaključujem predstavitev stališč o predlogu umika in prehajamo na odločanje. Poslanke in poslanci, prosim, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav, ker odločamo o predlogu za umik 13. točke z dnevnega reda.

Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ga je prejel s sklicem. Glasujemo.

Najlepša hvala. Vlada nam je na podlagi četrtega odstavka 241. člena poslala opravičila za današnjo sejo, torej odsotnosti ministrov.

ki govori, da morajo pri obravnavi poslanskih vprašanj biti na seji Državnega zbora navzoči predsednik Vlade in ministri ter generalni sekretar Vlade. Danes imamo na mizi opravičila ministrov, med katerimi je dr. Dominika Švarc Pipan odsotna zaradi letnega dopusta. Terminski plan Državnega zbora je najavljen leto dni vnaprej, sprejet leto dni vnaprej. Enkrat mesečno so seveda tudi poslanska vprašanja, na redni seji vsak ponedeljek. V 235. členu Poslovnika piše, »če sta minister in državni sekretar zadržana zaradi obveznosti v institucijah Evropske unije ali zaradi mednarodnih obveznosti, ju lahko« nadomešča drugi predstavnik, torej tudi direktor direktorata, vendar na sami seji le takrat, kadar kolegij tako o tem odloči. Letni dopust torej ni opravičilo s seje Državnega zbora in ga lahko smatramo kot neko neupravičeno odsotnost. Hkrati pa naj opozorim, da ni niti predstavnika Ministrstva Ministrstva za pravosodje, torej tudi ni državnega sekretarja, enako velja za Ministrstvo za zdravje, od koder prav tako ni državnega sekretarja. Torej zdravstveno opravičilo ministra Loredana lahko vzamemo kot opravičilo, kot upravičen razlog, vendar pa – zakaj ni državnih sekretarjev? To je ena zadeva. Pojavlja se tudi, da na različne odbore prihajajo predstavniki, ki nimajo pooblastil. Vlada, bili ste že opozorjeni na Kolegiju predsednice Državnega zbora glede teh zadev, to je odsotnosti ministrov pri poslanskih vprašanjih, odsotnosti ministrov recimo na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide nenehno, hkrati ste bili pa tudi opozorjeni na zamudo predsednika Vlade. Danes smo ponovno čakali predsednika Vlade, ker ni prišel točno, in smo začeli minuto oziroma minuto in pol čez. Predsednica Državnega zbora je na to že opozorila vlado. Glede na to, da pravijo, da raste ugled Državnega zbora, ugled Vlade definitivno ne more rasti s takšnimi odsotnostmi, prihajanjem z zamudo. Potem sprehod čez podij. Mislim, da nek bonton pa vendarle v Državnem zboru še vedno obstaja. Predvsem pa še enkrat, ministrica za pravosodje je odsotna zaradi letnega dopusta, nima nobenih predstavnikov, poleg tega imamo danes 34 ustnih vprašanj, pri 11 ne bo odgovorov zaradi teh odsotnosti, takšnih ali drugačnih. Predsednica Državnega zbora, še enkrat, pozovite vlado, da se drži Poslovnika Državnega zbora. Hvala. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da ugled Državnega zbora raste, in upam, da bo tako še naprej. Pozivam Vlado Republike Slovenije, da je prisotna na poslanskih vprašanjih. Poslanska vprašanja so takšna, da sicer državni sekretar ne more nanje odgovarjati, ampak kljub temu se izkaže spoštovanje do Državnega zbora, da se vsaj pride. Vljudno prosim vse predstavnike Vlade, da pridete pravočasno, če ne morete priti, to se pravi ministrice, ministri, da namesto vas pridejo državni sekretarji. Državni zbor je le najvišji predstavniški organ in si zasluži dolžno spoštovanje. Hvala lepa. Zdaj bom prebrala tekst, ki ga vedno preberem. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom in drugim odstavkom 245. člena Poslovnika.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 dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo; Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport; Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje;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 Danijel Krivec iz Poslanske skupine SDS in dr. Vida Čadonič Špelič iz Poslanske skupine Nova Slovenija ter mag. Nataša Avšič Bogovič iz Poslanske skupine Svoboda. Sedaj, prosim, najprej poslanec mag. Janez Žakelj, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani ministri, predsednik Vlade! V Novi Sloveniji nas skrbijo zadnji podatki o padcu industrijske proizvodnje in čedalje večji nekonkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. Na to kritično stanje že več mesecev opozarja tudi gospodarstvo, pa so od vlade deležni deležni le napadov nekaterih predstavnikov gospodarstva. Zadnji primerjalni podatki v slovenskih in številnih mednarodnih institucijah kažejo, da se situacija na gospodarstvu in na trgu dela slabša, tako da v Novi Sloveniji pričakujemo takojšen odziv vlade s pripravo celovitega odzivnega akcijskega načrta. Upamo, da so ti podatki Eurostata v zvezi s padcem industrijske proizvodnje, ki so bili objavljeni in ki kažejo, da je v aprilu padec industrijske proizvodnje v Sloveniji beležil 7,9-odstotni padec – to je največ med državami evroobmočja. In če gledamo, da je evroobmočje v aprilu celo generiralo rast industrijske proizvodnje za 1 %. Drugi takšen, še bolj zaskrbljujoč podatek tudi Eurostata je na trgu delovne sile, v prvem kvartalu leta 2023 se je zaposlenost v Sloveniji zmanjšala za 1,6 odstotne točke v primerjavi s predhodnim četrtletjem. To se pravi, da gre za največje zmanjšanje med državami Evropske unije. unije. Podjetja v en glas poudarjajo, da ne potrebujejo pomoči, ampak zgolj konkurenčne pogoje dela, pri čemer je cena energentov ključna. Nova Slovenija je že septembra lani predlagala uvedbo energetske kapice za ceno energentov, vlada pa je odgovorila, da to ni možno. Nemčija je pred kratkim sprejela to energetsko kapico, in sicer 130 evrov na megavatno uro za električno energijo. Zdaj nas v Novi Sloveniji predvsem skrbi padec konkurenčnosti našega gospodarstva, ki je energetsko odvisno od drage energije.

da bo na področju infrastrukture povečalo razpise, ki so zastali? Poleg tega pa nas skrbi tudi slab socialni dialog, saj so na zadnji seji Ekonomsko-socialnega sveta gospodarstveniki izostali, zaradi tega ker vi niste imeli časa priti na ta

vprašanje. Uradni podatki našega Sursa, Statističnega urada Republike Slovenije, so zelo jasni. Jasni so, da se že dlje časa dogaja v Sloveniji to, kar se dogaja v celi Evropi, in to je prestrukturiranje industrije. V celotni Evropi energetsko intenzivna podjetja zmanjšujejo svojo proizvodnjo, ker se seli v druga okolja. Ruska agresija na Ukrajino je pripeljala do radikalnega zvišanja cene energentov v celi Evropi, primarno plina, ker je to eden od ključnih inputov za energetsko intenzivna podjetja. Zato se zmanjšuje v celi Evropi industrijska proizvodnja v tem segmentu, tudi v Sloveniji. Po drugi strani pa rast celotnega bruto družbenega proizvoda kaže, da je Slovenija v prvem četrtletju z 0,6 odstotne točke rasti bistveno nad evropskim povprečjem. Žal je imelo evrsko območje celo negativno rast v prvem četrtletju in ne pozitivne kot Slovenija. Urad za makroekonomske razmere v Sloveniji ugotavlja, da so vsa pričakovanja, vsa gibanja v skladu s pričakovanji in napovedjo, spomladansko napovedjo tega istega Umarja. Kar pomeni, da si Slovenija lahko obeta dvig BDP do konca leta. Res pa je, in to je tudi v skladu s pričakovanji, da ta dvig ne bo izhajal iz predelovalnih dejavnosti in industrije, ampak bo izhajal iz pospešene rasti na področju gradbeništva, ki bistveno prehiteva tudi lanske trende, za 24 %, in rasti na področju storitev, tako turizma kot tudi informacijskih in telekomunikacijskih storitev. Na teh treh področjih Slovenija prehiteva, prehiteva napovedi in ta tri področja so tista, ki v resnici poganjajo gospodarsko rast v tem trenutku. Energetsko intenzivna podjetja so žal v spremenjenih geopolitičnih razmerah v Evropi prisiljena v prestrukturiranje. Nekatera to počnejo hitreje, nekatera počasneje, ampak prestrukturiranje te industrije se dogaja tako v Sloveniji kot tudi v evropskem območju in se bo nadaljevalo. Kar se tiče trga delovne sile, je pa to eden od tistih elementov, kjer vsi ugotavljajo, da imajo v industriji, v storitveni dejavnosti največje probleme. Ne zato ker bi se zmanjševala delovna aktivnost, ampak zaradi tega ker delovne sile ni. Pomanjkanje delovne sile se izkazuje v vseh uradnih podatkih in v anketnih podatkih. Tudi na tem področju smo sprejeli pomembne ukrepe. Sprejet je bil Zakon o tujcih, ki bistveno olajša podaljševanje delovnih dovoljenj pa pridobivanje novih. Ravno zaradi tega ker vemo, da je glavni problem industrije danes in celotnega gospodarstva pomanjkanje delovne sile. Mi imamo rekordno nizko stopnjo brezposelnosti, tudi v aprilu.

In žal je tudi to eden od razlogov, zakaj se mogoče gospodarska rast ne more pobrati tako hitro, kot bi se lahko. Po drugi strani pa kaže, da pada predvsem povpraševanje po vmesnih produktih, to so tisti, ki pridejo v Slovenijo na predelavo, potem se pa ponovno izvozijo v naše največje trgovinske partnerice. Da. In to je posledica upočasnitve rasti izven Slovenije, upočasnitve v Nemčiji, upočasnitve v ostalih evropskih gospodarstvih, ki je žal večja od tega, kar imamo danes v Sloveniji. S tega vidika je ključno, kar moramo kot vlada spremljati, dvoje. Prvič: zagotoviti delovno silo, čim več kvalificirane delovne sile, zato da bo gospodarstvo lahko dohajalo povpraševanje. In drugič: spremljati pri zunanji trgovini, ali nam izvoz raste hitreje od uvoza. Zaenkrat je trgovinski saldo zelo pozitiven v letošnjem letu, za razliko od lanskega leta, kjer je bil negativen. Tako da ta dva pokazatelja sta jasna.

Hvala lepa, predsednica. Po tej predstavitvi, gospod premier, sem še bolj zaskrbljen, ker ne vem, komu bi verjel, vam ali gospodarstvu, vam ali statističnim podatkom Eurostata. Recimo, padec industrijske proizvodnje, Analitika Gospodarske zbornice Slovenije govori, da se je od novembra lani do aprila letos industrijska proizvodnja medletno skrčila v 13 od 21 predelovalnih dejavnosti. To je alarmanten podatek, da predstavljajo dejavnosti, ki beležijo več kot 5-odstotni padec, kar 35 % industrijske proizvodnje. Če je to prestrukturiranje, moram priznati, da to prestrukturiranje poteka zelo na hitro in me to skrbi. Glede podatkov o brezposelnosti sem povedal, Eurostat je jasno povedal, da smo se izkazali najslabše, in trendi so zaskrbljujoči. Glede gradbeništva. Direktorji gradbenih podjetij poudarjajo, da razen razpisov za investicijski program Darsa drugih razpisov preprosto ni, enostavno se ustavljajo. Zato. V Novi Sloveniji vemo, da gradbeništvo generira tudi ostale sektorje. In če je to podatek direktorjev gradbenih podjetij, ne vem, od kod imate vi podatke, da je teh da je teh razpisov veliko. Vsekakor apeliramo, da se ti razpisi objavijo. Poleg tega pa poslovno okolje vezati na … V treh mesecih se zadeve prestrukturirajo, to je kratko malo smešno. To je smešno. V bistvu se gospodarstvo prestrukturira na dolgi rok. Seveda, delovna sila pa beži tja, kjer ima možnost.

na kateri točki se vam zdi, da imamo v Sloveniji višek delovne sile, ker tega podatka žal nisem uspel zaslediti nikjer in nikoli, ne v dialogu s katerimkoli gospodarstvenikom, še manj v kakšnem statističnem podatku. uradna stopnja brezposelnosti v Sloveniji je 3,2 %. To je uradna. Gradbeništvo, o katerem govorite, ima v prvih štirih mesecih, vključno z aprilom, ki ga navajate kot problematičnega, 24-odstotni porast aktivnosti v primerjavi z lanskim letom. 24 % je večja aktivnost v gradbeništvu. Ravno gradbeništvo je tisti sektor, ki nadomešča izpad iz predelovalne industrije, zato da imamo še vedno pozitivna gospodarska gibanja. Zato je taka trditev, da imajo v gradbeništvu problem s pomanjkanjem razpisov, res nenavadna. Bi pa rad poudaril še eno stvar. Eno so trenutni trendi, drugo so investicije v prihodnost. Ta vlada je samo v zadnjem mesecu in pol storila tri zelo zelo pomembne korake. Najprej je z Gospodarsko zbornico in javnimi raziskovalnimi inštitucijami podpisala strateško partnerstvo za vlaganja, in to velika vlaganja, v višjo dodano vrednost. Cilj je doseči 90 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030. To je skupen projekt Gospodarske zbornice, skupen projekt raziskovalnih inštitucij in vlade, kako bomo prestrukturirali industrijo. Ne, kaj bo počela, ampak da bo počela stvari, ki bodo prinašale višjo dodano vrednost in s tem višje plače. Ta ista vlada je podpisala z avtomobilskim grozdom sporazum, tako imenovani projekt Gremo, v katerem bomo z 200 milijoni podprli njihova prizadevanja za isto prestrukturiranje avtomobilskega grozda v, spet, delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, 88 tisoč evrov na zaposlenega. Pred meseci smo že bili priča novi investiciji v farmaciji in mogoče bomo v kratkem spet priča novim investicijam v tem sektorju. Vlada vse te investicije v farmacevtski industriji ter tudi tuje investicije, na primer v industriji električnih naprav, podpira ves čas. Te investicije ne, da se izvajajo, te investicije se načrtujejo nove in hkrati odpirajo proizvodne enote, že danes dokončane. Celoten ta postopek prestrukturiranja, trajnostnega prestrukturiranja industrije poteka ves čas. Zakaj 15 %? Zato ker smo v lanskem letu morali v Evropi omejiti porabo zemeljskega plina. Vse evropske članice so omejile za 15 % porabo zemeljskega plina. Od tod izhaja potreba po prestrukturiranju predelovalne industrije in to se je zgodilo po Hvala lepa. Žal je čas potekel. Kolega Žakelj, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite.

V bistvu govorite o tujih investicijah, ki so generator našega gospodarskega razvoja, mi pa imamo podatke – in tudi vi jih imate – da Slovensko-nemška gospodarska zbornica že 20 let dela dela anketo med nemškimi investitorji in se je v letošnjem letu samo 75 % investitorjev izreklo, da bi ponovno investirali. Pred tem je bil ta procent 85. To je 10-odstotni padec. Ko govorite o višji dodani vrednosti – vsekakor, to nas bo rešilo, vendar jaz poslušam to že 30 let ali 40 let, problem pa je, da pri nas nisem slišal, da bi vaša vlada imela predlog o razvojni kapici, torej da bi tista propulzivna delovna sila, ki beži od nas, prišla v Slovenijo. Verjetno spremljate, in vaši kolegi, kako hrvaška vlada za devet zakonov zdaj predvideva še olajšanje birokratskih ovir in znižanje davčnih bremen, vi pa ste odpravo davčne reforme izglasovali kar z veliko večino. Tako da vse to so zadeve, ki nas skrbijo. Dejstvo je, da da tudi podatki o konkurenčnosti države mednarodnega inštituta za menedžment v Švici kažejo, da je Slovenija v lanskem letu padla za štiri mesta in smo v zadnji tretjini 64 držav, na 42. mestu. Vsi ti podatki

o nekih dolgoročnih ukrepih za spodbujanje konkurenčnosti, za zmanjševanje davčnih bremen in nenazadnje za ukrepe, ki bodo pomagali tistim večjim izvoznikom,

Naslednji, ki bo zastavil vprašanje, je poslanec kolega Danijel Krivec. Imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. **DANIJEL KRIVEC (PS SDS):** Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predsednik Vlade! V zadnjih mesecih je prometna pretočnost na slovenskih avtocestah močno upadla. Vsakodnevno se vozniki soočamo z daljšimi zastoji, po vsej Sloveniji pa stojijo večkilometrske kolone vozil. Pot, ki jo v povprečju prevozimo v pol ure, se zdaj prevozi v uri in pol, dveh urah in podobno. Zastoji so praktično stalnica na naših cestah. V medijih in na socialnih omrežjih zasledimo ogromno fotografij in videoposnetkov vozil, ki čakajo v kilometrskih kolonah. Prometna varnost se je močno zmanjšala, saj ste novembra lanskega leta ukinili tudi avtocestno policijo, kar se je izkazalo za katastrofalno potezo te vlade, za nameček pa s tem povzročili tudi stroške, ki jih po poročanju medijev Dars zdaj terja od Ministrstva za notranje zadeve. Statistika Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana kaže, da je oktobra lani, ko so jo ukinjali, zaznala kar šestkrat manj kršitev cestnoprometnih predpisov kot v januarju tega leta. Tako imamo sedaj močno povečan promet na avtocestah, tako tovorni kot tudi osebni promet, ki se bo seveda zaradi turistične sezone še bistveno bistveno povečeval. Zastoji so tudi zaradi številnih obnovitvenih in vzdrževalnih del po celi Sloveniji. Zastoji so celo daljši, kot so bili v prejšnjih časih pred kakšnim mejnim prehodom. Poletna sezona je tu in naše ceste bodo seveda v večjem številu napolnili tudi turisti. V naši poslanski skupini smo že od meseca marca opozarjali na probleme, ki bodo nastali z začetkom poletne sezone in še prej. Veliko poslanskih vprašanj je bilo namenjenih temu, da se te stvari odpravijo pravočasno. Bila je tudi pobuda, da se razmisli o nočnih vinjetah, ki bi bile cenejše, ker vemo, da v nočnem času prevozniki opravijo to pot, težko pa to rečemo za zaposlene, ki se dnevno vozijo v službo. Odgovora na te pobude od meseca marca praktično ni, iz medijev pa je razvidno, da vlada teh pobud, vsaj zaenkrat, ne podpira. Ni pa pripravila praktično še nobenega predloga oziroma rešitev, ki bi te zastoje na nek način začele odpravljati. Ustanavlja neke delovne skupine, ki bodo to proučile, ampak sezona bo verjetno prej mimo. V koalicijski pogodbi veliko govorite o vlaganjih v prometno infrastrukturo, železnice, preusmeritev tovornega prometa na železnice in podobno, vendar se nič od tega zaenkrat ne dogaja. Zato vas, predsednik Vlade, sprašujem: Kaj boste storili za odpravo teh zastojev, tako kratkoročno kot na neki način tudi dolgoročno?

Po drugi strani so se pa ravno zaradi tega, ker smo ob vstopu Hrvaške v šengen, ti zastoji premaknili na druge točke. Zgodilo pa se je še nekaj drugega na cestah zaradi vstopa Hrvaške v šengen se je na relaciji Hrvaška in proti Avstriji skozi karavanški predor povečal promet za več kot 15 % v enem letu. Tega nihče ni pričakoval, ampak to pomembno vpliva na to, da je žal zastojev tudi več. Kar se tiče samih ukrepov, ki naj bi jih izpeljali. Ta vlada se je zavezala za dve stvari. Zavezala se je, da bo pospešila, pospešila vlaganja v železniško infrastrukturo, in ta so letos rekordna. V letošnjem letu bomo vložili v infrastrukturo, samo železniško, 380 milijonov in prihodnje leto dodatnih 420 milijonov. To ne pomeni, da lahko iz teh vlaganj dobimo rezultate takoj, ker so žal vlaganja v infrastrukturo nekaj, kar res zahteva leta in leta dela, zato da do pretočnosti dejansko tudi pride. Vendar vemo, da bodo prvi učinki tukaj. Vemo, da bodo določene največje investicije, kot so potniški center v Ljubljani, kot je drugi tir, končane že do leta 2025. To je pomembno, ker to pomeni, da bomo lahko na podlagi teh dveh ukrepov bistveno razbremenili, najprej povečali pretovor na železnice in razbremenili s tem tudi ceste. Žal žal

Načrtuje se tako razširitev obvoznice, se pravi ljubljanskega obroča, kot tudi križišča v Kozarjah. To je edini način, da bomo določena ozka grla, ki se pojavljajo tudi zaradi osebnega prometa, in tovornega, lahko razrešili vzporedno s tem, ko bomo povečevali premik tovornega prometa na železnice. Investicije, ki potekajo danes, so potekale vsako leto. Sedem gradbišč je danes odprtih na avtocestah, dve od teh naj bi se zaključili po podatkih Darsa do konca junija, dve do sredine julija in potem do avgusta še eno.

ker so ta delovišča namenjena prav povečevanju pretočnosti, pripomoglo k temu, da bo zastojev v sezoni manj ali pa da bodo bolj znosni. Vsi si želimo, da zastojev sploh ne bi bilo, ampak danes govoriti o tem, da se da zastoje odpraviti s čarobno paličico, no, saj vemo, kaj. Glede vinjet. Tudi sam sem dal to pobudo na Dars. Dars je pripravil predlog, kako spremeniti cenovno politiko. Da ne govorimo, da imamo iste cene ob vseh urah. Ta odgovor še pričakujem. Žal zaenkrat podatki niso spodbudni in je proces bistveno bolj kompleksen, ker ga je treba še prijaviti v Bruselj in ga ne moremo samostojno sprejemati. Ampak kljub temu pričakujem, da bomo odgovor na vprašanje, kakšni bi bili učinki spremembe cenovne politike vinjet, če bi šli v nočno, dnevno tarifo oziroma različne urne tarife – ta odgovor še pričakujem. Verjamem, da ga bomo, takoj ko ga bomo dobili, tudi posredovali v Državni zbor.

Nekaj je bilo kar zanimivih, tudi okrog investicij, ki so bolj dolgoročne. Glede kratkoročnih, okrog vinjet, pravite, bo še Dars odgovoril, vendar upam, da bo v kratkem, kajti če ne, bo tudi ta sezona prej mimo, kot bomo dobili odgovore. Zanimivo pa, da govorite o razširitvi tudi cestnega obroča. V predvolilnem času smo videli neko zavezo in zaklinjanje glasu ljudstva, da v primeru cestnega obroča okrog Ljubljane ne bo nobenih dodatnih vlaganj, tudi neko zavezo o tem, da se v cestno infrastrukturo ne bo vlagalo, dokler se ne naredi nekih resnih razmislekov. Upam, da se to ne uresničuje. Vi ste govorili o tem, da je pač zaradi turizma tudi letos nek pritisk, ampak če primerjamo prejšnja leta, tudi predkoronska, vseeno ni bilo takih zastojev. In dejstvo je, da so zastoji tudi takrat, ko ni turistične sezone. Omenili ste, da so nekateri koridorji na novo bolj obremenjeni ali so na novo odprti, ampak zanimivo, omenili ste karavanški predor in gorenjsko avtocesto, ki praktično nimata zastojev. Nič se ni spremenilo tam. Zanimivo pa je, da je proti Madžarski, proti Zagrebu in predvsem primorka nonstop zaprta. Nekaj očitno v tem delu ne funkcionira. In zanimivo, da se v poletnih mesecih na veliko odpirajo projekti na avtocestah z neko argumentacijo, da je to višek gradbene sezone, na drugi strani pa se na državnih cestah zapirajo gradbišča v poletnih sezonah z izgovorom, da v poletju, ko so turisti, ne bomo delali. Tako da ene stvari ne gredo skupaj. Veliko investicij je ustavljenih, čeprav so ta gradišča Vseeno pričakujem malo bolj konkreten odgovor glede nekih hitrih kratkoročnih ukrepov, ki se jih verjetno da urediti tudi v tem bližnjem času, preden bo sezone konec.

to trpljenje ne traja zadnji mesec, ampak traja zadnjih 10 let. Hitrih ukrepov, s katerimi se da odpraviti zastoje v času turistične sezone, ne pozna nobena država, žal tudi Slovenija ne. Tisto, kar lahko naredimo, in tisto, k čemur smo Dars že pozvali, je, da pospeši zaključevanje del, in za to sem povedal časovnico, ki naj bi bila pospešena. Obljubili so, da bodo delali tudi in predvsem v nočnem času, kjer je to možno, ampak čudežev ne zna delati nihče. In žal so gradbene sezone take, kot so, ne zaradi politike, ampak zaradi narave. Verjamem, da bo žal tako tudi ostalo. Kar se tiče cestnega obroča okoli Ljubljane, bom zelo ekspliciten. Govorim o vpadnicah, o štajerski vpadnici in o primorski vpadnici. Ne govorimo o širitvi celotnega obroča, ker je to nekaj, o čemer nikoli ni bilo govora, govorim o tem, da je treba pospešiti pretočnost ob približevanju Ljubljani tako iz štajerske smeri kot tudi iz primorske. Govorim o razširitvi križišč, vpadnih križišč. Govorim o tem, da tudi Dars načrtuje nove priključke v okolici Ljubljane, nove priključke, s katerimi bo poskušal razbremeniti situacijo v bližini glavnega mesta. Koliko bo to pomagalo pri tovornem prometu, ki je zelo jasen in gre iz smeri vzhoda proti zahodu? Bo pomagalo, žal pa imamo ozka grla tudi na drugih mestih. In se s tem strinjam. Edina varianta je, da res zaključimo z železniškimi investicijami in tovorni promet na vse možne načine premaknemo na železnice. Zato so rekordna vlaganja v železniško infrastrukturo, o katerih sem govoril. Zato govorim o tem, da je primarni interes povečevati vlaganja v železniško infrastrukturo. Na tem področju se projekti pospešeno izvajajo po celotnem ozemlju, od Šentilja pa do Divače, vključno z drugim tirom. Vse investicije se izvajajo pospešeno. Verjamem, da bomo do leta 2025, ko bo dokončan tudi drugi tir, uspešni pri tem, da bomo za 20, mogoče celo 30 % povečali pretovor po železnici. To je edini ukrep, ki lahko trajno razbremeni cestno omrežje na način, da bo zastojev manj. Se je pa žal v zadnjih 10 letih promet po slovenskih avtocestah povečal za več kot 25 %.

Hvala. Imam postopkovni predlog. Mislim, da je tema pomembna tako za Državni zbor kot konec koncev za vse državljane, ki dnevno občutijo te težave. Z marsičim, kar je predsednik Vlade povedal, se lahko strinjamo, vendar to še vedno ne rešuje neke situacije. Vem, da čarobne paličice nima nihče, je pa res, da je v letošnjem letu vseeno do neke mere nenormalno veliko število zastojev, tudi mogoče zaradi napačno opredeljenih gradbenih del, predvsem istočasnost na vseh vpadnicah proti Ljubljani pa istočasno še na samem avtocestnem obroču okrog Ljubljane. Težko se bom strinjal z vami, da smo, če razširimo vpadnice pa ne da razširimo obvoznico, kaj naredili. Še vedno bodo zastoji, ker se bo obvoznica zablokirala. Je pa res to, na kar sem vas opozoril – na državnih cestah se je pa dinamika dejansko zaustavila. Ne samo, da se ne razpisuje novih del za državne ceste, ampak se tudi obstoječa gradbišča ustavljajo, kar je za mene nesprejemljivo v času najboljše gradbene sezone. Glede na to, da imate veliko nekih, bi rekel, naprednih idej v Svobodi, bi človek pričakoval, da mogoče pa gremo v neko spremembo tudi prometne politike v tej smeri, da se pa kakšna stvar decentralizira tudi v realnem svetu, svetu, ne pa samo na papirju, pa da se ne vleče vseh služb vedno samo v Ljubljano – predvsem tistih, na katere imajo vpliv vlada, država pa še kdo pa se s tem zmanjša mogoče tudi dnevne migracije in tako naprej. Ne pa da gradimo vedno novo prometno infrastrukturo, ki na nek način samo povečuje ogljični odtis. Ker vas so tudi polna usta, kaj vse moramo narediti, cela proslava je bila temu namenjena, ampak nekih resnih idej in korakov, takih bolj naprednih, pa ni čutiti. Mislim, da bi se polovica dnevnih migracij lahko zmanjšala, če bi bila država malo bolj razumna pa določene službe tudi malo razpršila po naši preljubi državi, za katero vsi pravimo, da je čudovita. Pa ni samo v Ljubljani, je tudi drugod. Upam, da bo ta razprava, ki jo bomo opravili, mogoče pa prinesla tudi kakšne bolj smele zaključke glede tega, kako rešiti te zagate. Kar se tiče tovornega, se pa strinjam z vami, čim več na železnice. Ampak tudi tam, ko vprašaš logiste, znajo hitro povedati, kakšen obseg tega je in

Hvala lepa. O vašem predlogu in tudi o predlogu kolega Žaklja, sem prej pozabila povedati, bo Državni zbor odločil v sredo, 28. junija v okviru glasovanj.

prisotni predstavniki Vlade, poslanke in poslanci! Ker prihajam iz Nove Slovenije, bom tokrat spraševala o zdravstvu, zaradi česar smo v Novi Sloveniji zaskrbljeni. Ljudje so nezadovoljni, nekateri pa trpijo. Trpijo zaradi dolgih čakalnih vrst. Številke Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da se za preglede, predvsem za prve zdravstvene preglede podaljšujejo čakalne vrste, in sicer, konec maja je bilo 141 tisoč čakanj, kar je 50 % vseh, ki čakajo, in kar je kar 34,5 % več, kot je bilo to lansko leto. To v številkah pomeni kar 36 tisoč ljudi, ki ne pridejo do diagnoze, ki ne pridejo do zdravljenja. Lansko leto ste sprejeli Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Takrat ste obljubili skrajšanje čakalnih vrst. Ljudje so verjeli, sedaj so razočarani. Jasno se je pokazalo, da zakon ni prinesel ne obljubljenih ne želenih rezultatov. V Novi Sloveniji smo vas takrat opozarjali, da bo potrebno storiti kaj drugega, ne samo dati več denarja v zdravstvo, da bo potrebno reorganizirati javne zdravstvene domove, da jih bo potrebno učinkovito voditi in da bo potrebno za zmanjšanje čakalnih vrst vključiti vse v Sloveniji delujoče zdravstvene strokovnjake. Takrat niste poslušali, kot sem rekla, našega nasveta in danes poročilo kaže, da smo žal takrat imeli prav. Po drugi strani poročilo kaže tudi, da so bili pri odpravljanju čakalnih vrst bolj

Zato vas sprašujem, gospod predsednik Vlade: Zakaj ne vključite vseh ponudnikov zdravstvenih storitev, ki jih imamo trenutno v državi, da bi resnično skrajšali čakalne vrste in da bi resnično pomagali ljudem,

Zagotovo dolge ali pa sploh čakalne vrste niso v interesu nikogar, pa ne mislim samo na politike, ampak mislim na navadne, običajne državljane, nikomur niso v interesu čakalne vrste. Žal – bom začel z zgodbo z Dunaja – ko sem bil na obisku pri kanclerju Nehammerju, sem mu postavil eno vprašanje: »Kateri sta dve točki, ki sta najbolj pereči za Avstrijo?« In dal je odgovor, ki je enak kot v Sloveniji. prvo mesto je postavil zdravstvo, zdravstvo po pandemiji. Ne zdravstvo kar tako, ampak dejstvo, da se v Evropi, v Sloveniji v času pandemije pač pregledi, zdravljenja niso izvajali. Občuten padec, ki ga je zaznala cela Evropa v tem obdobju, se pozna v tem, da je danes napotnic na preglede in na zdravljenja bistveno več – ne samo v Sloveniji, tudi v Avstriji – in da zdravstveni sistem tega enostavno ne zmore podelati.

manj, kot jih je danes, vendar je pa res, po podatkih, ki so zelo jasni s strani Ministrstva za zdravje, da se je prirast teh, ki dejansko morajo čakati, radikalno zmanjšal. Govoriti o tem, da je bil zakon v celoti neuspešen, je mogoče enako pretirano, kot če bi rekel, da je bil. Zakon je določene stvari pokazal in določene cilje dosegel. Žal je pokazal tako na anomalije kot tudi na zelo dobre plati našega zdravstvenega sistema. Ravno zaradi tega je Ministrstvo za zdravje pripravilo novelo tega zakona. Ta novela je v Državnem zboru, verjamem, da bo potrjena in sprejeta, in ta novela bo bolj ciljno usmerjala denar v odpravo tistih čakalnih vrst, ki so za zdravje ljudi najpomembnejše. Če smo v prvem poskusu, ko je lahko vsak sodeloval, ko je bila vsaka storitev enakovredna, če smo v tem prvem poskusu ugotovili, da so se žal izvajale predvsem tiste storitve, ki so mogoče najprej za izvajalce manj zahtevne, pa za ljudi tudi nekoliko manj potrebne. Želimo, da se denar v bodoče res nameni odpravi tistih čakalnih vrst, kjer je zdravje najbolj ogroženo. Žal se ravno te operacije, ravno te storitve pretežno izvajajo v javnem zdravstvenem sistemu. Strinjam se z vami, da javni zavodi niso bili uspešni pri črpanju tega denarja, na tem področju bomo morali narediti več. Težko bi pa rekel, da koncesionarji ali zasebniki niso bili, ker je bila ravno večina denarja porabljena za storitve pri koncesionarjih. Mislim, da je to, da moramo zakon prilagoditi temu, da bo javni zdravstveni sistem bolj učinkovit, nesporno. Se pa ne bi strinjal, da bomo s tem, ko bomo dali še več denarja zasebnikom, avtomatsko odpravili najbolj kritične čakalne vrste. Mislim, da tu pa moramo uporabiti drugačen drug pristop, in verjamem, da bo novela zakona to tudi uresničila.

tudi zaradi posledic epidemije. Kot veste, gospod predsednik Vlade, je Nova Slovenija vložila zakon, s katerim bi za čas predolgih čakalnih vrst lahko pacient izbral storitev, kjerkoli je njemu ljubo, torej tudi pri zasebniku. To storitev bi plačala zdravstvena zavarovalnica po isti ceni in pod istimi pogoji kot v javnih zavodih. Sami ste povedali, da je treba pri organizaciji dela pri javnih zavodih še marsikaj postoriti. Zaradi tega sem prepričana, da bi bilo za zdravje populacije zelo koristno, da bi vključili vse ponudnike. Kajti dobe se bodo skrajšale samo, če bodo vsi zdravniki in vse medicinske sestre in vse zdravstveno osebje, ki ga premoremo v tej državi, vključeni v odpravo čakalnih vrst. Namreč, moramo se zavedati, da ljudje, ki čakajo, izgubljajo zdravje, da celotna populacija izgublja zdravje in da pravzaprav ogrožamo ljudi. Zaradi tega vas sprašujem:

Še enkrat bi rad poudaril, da priliv napotnic, ki se je zgodil po uveljavitvi zakona, zelo jasno kaže, da se je povečalo predvsem število tistih napotnic, ki so zelo hitro pa nujne. Ravno zaradi tega izpade, da so čakalne vrste daljše, pa niso v absolutnih dnevih, ampak v preseganju, zato ker so se napotnice spremenile. Bistveno več je napotnic, ki zahtevajo hitrejše ukrepanje. Bistveno več. Po drugi strani se je pokazalo tudi to, da žal, kljub temu da je šla ogromna količina denarja zasebnikom in predvsem koncesionarjem iz tega zakona, ti niso bistveno pripomogli k odpravi čakalnih vrst na tistih točkah, tistih storitvah, ki so najbolj kritične. Zato je najpomembnejše, da najprej redefiniramo, katere so storitve, kjer bomo aktivno posegali in kjer bomo dejansko dajali dodaten denar. Kajti dajanje denarja kar tako se je izkazalo, da v javnem zdravstvenem sistemu prej pripelje do anomalij, tudi zaslužkarstva in žal ne do boljše situacije za paciente. Zaradi tega je tako pomembno, da se najprej sprejme novela. Novela, ki bo ciljno usmerjala denar v tiste storitve, ki jih pacienti dejansko potrebujejo. Potem pa v to lahko vprežemo vse sile, v te storitve. Bi pa rad poudaril, da imamo po drugi strani ravno zaradi visoke aktivnosti koncesionarjev alarmantne novice tudi iz javnega zdravstvenega sistema o odhajanju delovne sile, odhajanju celih ekip k zasebnikom in koncesionarjem. Na ta način ne moremo nadaljevati. To je eden od tistih trendov, če hočete, ena od tistih stvari, ki jih moramo preprečiti. Če bomo to preprečili tako, da bomo zmanjšali določene aktivnosti, jih bomo pač morali. Kajti najzahtevnejše posege izvajajo izključno samo javni zavodi. In mi moramo, Slovenija mora imeti usposobljene ekipe za to, da bodo lahko izvajale najzahtevnejše, ne pa najbolj dobičkonosnih ukrepov in storitev v javnih zavodih. To je primarni interes, bolj kot karkoli drugega. Zato bo ta novela posegla na oboje, na obe področji in ustrezno regulirala, kako pristopiti h krajšanju čakalnih vrst v bodoče. Hvala lepa. Kolegica Čadonič Špelič, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Ravno zaradi tega zadnjega, kar je povedal gospod predsednik Vlade, moram predlagati razpravo. Najprej, ja, jasno je, da najbolj zahtevne posege v zdravstvu delajo na terciarni ravni, saj zato imamo univerzitetne klinične centre, kjer delajo najboljši specialisti in kjer se učijo tudi naši najboljši bodoči zdravniki. če naredijo koncesionarji in ostali v verigi na lokalni ravni in na sekundarni ravni več storitev, jih je manj na tercialu, kamor pravzaprav sodijo najtežje storitve. Zdaj pa še nekaj o zaslužkarjih. Gospod predsednik Vlade to dobro ve – če bi pogledali, kdo so največji zaslužkarji v zdravstvu, bi vam gospa ministrica Ajanovićeva povedala, da so to ravno direktorji javnih zavodov. Tako da moramo biti odkriti, da se v zdravstvu zna zaslužiti tam, kjer se hoče, včasih morda celo na ramah bolnikov. Ker se že eno leto pogovarjamo o tako zelo pomembni temi, kot je zdravje ljudi in zdravje naroda, mislim, da je prav, da si enkrat v Državnem zboru nalijemo čistega vina in se pogovorimo, kdo ima prav, kateri zakoni bodo najprej učinkovali. Glejte, imamo vladne zakone, imamo zakone poslancev Svobode, za katere niti ne vemo točno, koliko se bodo zažrli v javne finance, navsezadnje imamo tudi predlog zakona Nove Slovenije, ki predlaga hitre, učinkovite, kakovostne rešitve, pazite – iz javnih sredstev. kaj je javni zdravstveni sistem? Javni zdravstveni sistem pomeni zame plačilo storitev iz javnih sredstev, torej iz blagajne, v katero vsi plačujemo glede na svoje zaslužke. In je, veste, res, kadar gre za hudo diagnozo ali hudo bolezen, popolnoma vseeno, kdo opravi to storitev. Pomembno je, da je opravljena, takrat ko jo pacient plačuje, potrebuje, zato

Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 28. junija, v okviru glasovanj. Zdaj dajem besedo poslanki mag. Nataši Avšič Bogovič, da zastavi vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Spoštovani kolegice, kolegi, ministrice, ministri, spoštovani predsednik Vlade dr. Robert Golob! V poročilu Stanje podnebja v Evropi 2022 je navedeno, da se Evropa od 80. let prejšnjega stoletja segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. In hitreje kot se segreva evropski kontinent, bolj žgoče so debate o tem, ali je jedrska energija poleg energije sonca, vetra, hidro- in geotermalne energije sestavni del trajnostne in stabilne energetske mešanice, ki bo odpravila našo odvisnost od fosilnih goriv in posledično zajezila intenzivnost podnebnih sprememb. Ob upoštevanju aktualne energetske bilance, iz katere je razvidno, da Republika Slovenija pri izkoriščanju energije vetra in sonca močno zaostaja za evropskim povprečjem, je Vlada Republike Slovenije pripravila zakonske rešitve za spodbujanje izkoriščanja energetskega potenciala sonca in vetra in izkoriščanja geotermalne energije. A načrtov za uresničevanje jedrskega scenarija, ki je tudi zastopan v Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 ter v predlogu nadgrajenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, za razliko seveda od mnenja določenih vidnih predstavnikov ljudstva, ta vlada ni opustila. To dokazujejo tudi vaše izjave na posvetu o prihodnosti jedrske energije, ki ga je gostila Mestna občina Krško, v kateri ste navedli konkretne korake in ukrepe ter predstavili dva scenarija za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Prosila bi vas, da tudi nam na kratko predstavite scenarij, na podlagi katerega bi bila jedrska elektrarna Krško po optimistični varianti zgrajena do leta 2037, ne glede na to, da se vsi skupaj zelo dobro zavedamo, da bi glede na trenutno situacijo in zakonodajo lahko zgradili JEK 2 kvečjemu do leta 2047. Hvala. Hvala. Naj začnem s tem, da je Slovenija danes jedrska država in to pomembno determinira naše odločitve glede prihodnosti. Slovenija je v preteklosti stavila na energetsko mešanico, ker verjamemo, da je ravno prava mešanica različnih virov za proizvodnjo energije oziroma električne energije pravi pristop. To se je pokazalo do zdaj že večkrat, tudi v lanskem letu, čeprav smo imeli z lastnim premogom žal precejšnjo smolo in nesrečo v Premogovniku Velenje. Slovenija bo zagotovo tudi v prihodnje stavila na mešanico, mešanico obnovljivih virov energije na eni strani, kjer dejansko moramo povečati predvsem delež sončne energije in vetrne energije, in na drugi strani jedrske energije in hidroenergije. Tisto, kar je pomembno pri jedrski energiji, je pa, da se vsi zavedamo dolgoročnosti te časovnice. V Gen energiji kot nosilcu projekta so pripravili lastne poglede, lastne izračune, kako hitro lahko v skladu z obstoječo zakonodajo računamo na to, da bi bil drugi blok jedrske elektrarne zgrajen. Sami so prišli z letnico 2047. 2047. Odgovor, ali je to nekaj, kar si lahko privoščimo, je zelo jasen: ne. Če želimo zgraditi drugi blok, potem moramo to narediti hitreje, predvsem pa moramo spremeniti zakonodajni okvir, da bomo do tega tudi lahko hitreje prišli. Po njihovih projekcijah bi se to lahko zgodilo najhitreje do leta 2037. Verjamem, da bo, takrat ko bomo imeli o novem zakonodajnem okviru razpravo v parlamentu, ta razprava podpora temu projektu. Ampak do tja je še daleč. Do tja je še daleč, ker bo že samo za pripravo zakonodaje potrebnih mogoče med devet in 12 mesecev, zakonodaje, kako umeščati ta objekt v prostor po hitrejšem postopku. To To umeščanje bo samo po sebi zelo dolgotrajno tudi zaradi čezmejnega vpliva na sosednje države, ampak hkrati je treba poudariti, da je pa interes investitorjev iz vseh sosednjih držav zelo velik. Poudarjam, iz vseh. Verjamem, da ravno zaradi tega, ker je ruska agresija na Ukrajino pokazala, kako je Evropa odvisna od ruskega plina in da potrebuje lastne vire, ki bodo neodvisni od Rusije. Ravno zaradi tega se je povečal interes dolgoročnih investitorjev v jedrske objekte po celi Evropi. Verjamem, da bo tudi slovenski primer sledil temu trendu. Zato je tudi investitor Gen energija prišel z novim opisom projekta. Če je bilo v preteklosti govora o eni sami možni konfiguraciji z enim samim ponudnikom tehnologije, so danes razširili ovojnico in se pogovarjajo z dobavitelji opreme za bistveno širši nabor enot. Tako da imamo kar naenkrat na razpolago več ponudnikov. In ravno zato, ker imamo več ponudnikov, se lahko dialog z njimi vodi bistveno bolj kvalitetno. Poznajo se prve ocene stroškov, približno 7 tisoč evrov na kilovat, in pozna se približna časovnica izgradnje.

Namen te skupine je, da pripravi vse potrebne spremembe zakonodajnega okvira, da bomo imeli učinkovito umeščanje v prostor, da bomo imeli učinkovito organizacijo projekta in da bomo imeli učinkovito finančno konstrukcijo, vključno z investitorstvom. Ko bomo vse te tri stvari opravili, bomo lahko prišli do točke, ko bomo rekli, sprejeli smo dokončno odločitev. Opozarjam pa že zdaj, po časovnici Gen energije pride na vrsto leta 2027. To je dokončna odločitev. Danes sprejemamo principialno odločitev, da s postopki uradno nadaljujemo. Zagotovim lahko, da je ta odločitev sprejeta in da gremo s postopki naprej, da pripravimo vse potrebno, da bomo pred dokončno odločitvijo natančno vedeli, po kakšnih stroških, v kakšnih rokih in kdo je tisti, ki bo prispeval denar za to, da se bo tak objekt lahko tudi postavil. Takrat bomo tudi sprožili referendum o tej odločitvi in iskali čim širši nacionalni konsenz za podporo izgradnji temu bloku. Hvala lepa. Boste podali zahtevo za obrazložitev odgovora? Ne. Potem pa se predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu zahvaljujem za podane odgovore. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev. Prvi Prvi bo vprašanje zastavil kolega Andrej Kosi, in sicer ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite, kolega Kosi.

Kot je znano, je bil lokacijski načrt za cesto izdelan že daljnega leta 1997, gradnja hitre ceste pa je bila del nacionalnega programa gradnje cest v državi. Tako je Dars leta 2008 s takratnim gradbenim podjetjem Vegrad podpisal pogodbo za gradnjo viadukta čez potok Sejanca in leta 2010 z gradbenim podjetjem Primorje iz Ajdovščine za gradnjo 4 tisoč 200 metrov dolgega odseka med Ormožem in Gorišnico. Zaradi stečaja obeh podjetij do gradnje ni prišlo, zgradil se je le viadukt Sejanca, ki ga je zaključilo podjetje Pomgrad. Kljub številnim aktivnostim lokalnih skupnosti, poslanskim vprašanjem ter obljubam ministrov, da se bo gradnja pričela, ni bil zgrajen niti meter ceste, razen že prej omenjenega viadukta. Medtem pa je bilo porabljenih že več kot 10 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, hitra cesta pa se je celo prekvalificirala v glavno cesto z elementi hitre ceste. Na Darsu pravijo, da se bo gradnja lahko začela, ko bo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za odsek glavne ceste Markovci–Gorišnica in bo pravnomočna odločitev o izboru izvajalca gradnje v drugi fazi javnega naročila. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja se zapleta zaradi zahtev Zavoda za varstvo narave. Vedno večji promet po obstoječi glavni cesti, ki v večjem delu poteka skozi naselja, pa ima vedno večji negativen vpliv na zdravje in počutje ljudi ter tudi na prometno varnost. na navedeno vas, spoštovana ministrica, prosim za odgovor: Ali že razpolagate s podatki, kako je z izdajo gradbenega dovoljenja oziroma kdaj se bo gradnja omejene ceste končno začela? Ali lahko podate točno časovnico, kdaj bo zgrajena celotna trasa? Hvala.

na nekaj vprašanj. Gradnja se ne more pričeti pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Trije odseki Trije odseki so v bistvu tukaj ključni, tako da bom šla skozi vse tri odseke, v kakšni fazi danes smo, kje so tisti največji izzivi. Poudarjam ali ponavljam, izgubljenih let iz preteklosti se ne da vrniti in se ne da stisniti v to v to kratko obdobje. Pa še eno stvar bi želela tukaj jasno povedati vsem, ki govorite, da se gradbeni projekti na državni infrastrukturi ustavljajo – to ne drži. Vse podpisane pogodbe se bodo izvajale in izvrševale skladno s tem, kar je bilo podpisano. Gospod Krivec je pa spraševal o odseku Bovec–Kobarid, kjer pa lokalna skupnost želi,

Še enkrat, jasno in glasno, projekti se ne ustavljajo. Seveda pa razpisujemo toliko, kolikor imamo denarja. Konkretni projekt, se pravi Ormož–Hajdina, je, kot sem rekla, razdeljen na tri odseke, to so odsek Ptuj–Markovci, Markovci–Gorišnica in Gorišnica–Ormož. Če se ustavim najprej pri prvem, to je odsek Ptuj–Markovci. V pripravi je sprejetje državnega prostorskega načrta, s katerim bo omenjeni odsek umeščen v prostor. Se pravi, tukaj smo šele pri umeščanju tega odseka v prostor. Trenutno smo v fazi študije variant. Če povem malo bolj po domače, je to vprašanje, katera trasa je najbolj primerna. Drugi odsek, Markovci–Gorišnica. Trenutno poteka pridobitev manjkajočih zemljišč in urejanje služnosti. Pridobivanje gradbenega dovoljenja bo potekalo po integralnem postopku, izvedena mora biti pa še novelacija investicijske dokumentacije oziroma vrednosti na podlagi novih popisov in dviga cen v gradbeništvu. Tako da, kot sem rekla, tukaj poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja. Odseka Markovci–Gorišnica in Gorišnica–Ormož sta pravzaprav neločljivo povezana. Čeprav govorimo o dveh odsekih, bo v bistvu to enotna investicija, ker eden brez drugega pač ne moreta biti. pravzaprav v fazi, kot ste jo že nekako tudi sam omenjali, končujemo popis v okviru projektne dokumentacije.

Se pravi, ključno je, da prvi odsek umestimo v prostor, za druga dva pa pridobimo gradbeno dovoljenje. In seveda še tretja, ne tako majhna stvar, ob pripravi proračuna za leto 2024 bo potrebno zagotoviti zadostna, potrebna sredstva skladno s predvideno dinamiko. Ampak če povzamem, nikakor nismo na ta projekt pozabili. Je pa res bilo v preteklosti mogoče nekoliko več izzivov, zato stvar teče počasneje, kot bi si vi in tudi mi na ministrstvu želeli.

Kot sem že povedal, cesta ima zelo velik pomen za območje Spodnjega Podravja. Gre za obmejno območje, ki je tudi demografsko ogroženo območje. Kljub velikemu trudu lokalnih skupnosti glede gospodarskega razvoja veliko potencialnih investitorjev odstopa od načrtovane investicije prav zaradi slabe prometne povezave.

in z navezavo na to predvideno cesto, tako da bo ta cesta imela tudi mednarodni pomen. Zato vas, spoštovana gospa ministrica, tudi prosim za obisk lokalnega območja in seveda dodatne informacije. Vsekakor pa kot investitor lahko razpolagate z neko časovnico. Sam sem gradbenik in vem, da je neka časovnica, kdaj se bo pridobilo gradbeno dovoljenje, kdaj se bo pričelo z gradnjo.

na novo v proračunu za leto 2024. Tako da vas res prosim za terminski plan, kdaj se bo gradnja pričela, kdaj bo gradbeno dovoljenje oziroma kdaj bo ta trasa zgrajena.

postopki. Ne glede na to sem vam po posameznih odsekih povedala, v kakšni fazi smo, kaj lahko pričakujemo. Ampak ne upam si danes napovedati, kdaj lahko začnemo oziroma kdaj bomo končali. Proračun – jaz nisem rekla, da ni denarja, malo ste obrnili moje besede, rekla sem to, da se bo ob pripravi proračuna pa ob sprejemanju proračuna jeseni letošnjega leta jasno videlo, koliko, za katere projekte in kdaj so ti projekti predvideni za izgradnjo. Načrt razvojnih programov, ki je tretji del proračuna, ima časovnico od leta 2024 pravzaprav do konca. In takrat bova lahko konkretno govorila o tem. Je pa tukaj tudi z odkupi zemljišč še nekaj izzivov. Ta Ta cesta ni pomembna samo za vas – predstavljam si, če se vsakodnevno vozite po njej, verjamem, da je to za vas velika prioriteta – ampak je pomembna tudi za nas. Verjemite, da nismo pozabili. Ne želim pa dajati obljub, ki jih na koncu ne bo mogoče izpolniti. Tako bo sprejemanje proračuna za leto 2024 prav gotovo pravi trenutek, da bolj konkretno pogledamo tudi ta projekt. Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog? Ja. Imate besedo, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Vsekakor. Četrt stoletja je obdobje, ko torej nismo uspeli v prostor niti umestiti, kaj šele zgraditi nekoliko več kot več kot 200 metrov glavne ceste, kar dejansko ne more biti za to državo pohvalno, temveč prej v sramoto. Ker dejansko res gre za pomemben infrastrukturni objekt,

Zdaj ima besedo poslanka Iva Dimic, ki bo zastavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani minister! V zakonodajnem postopku je novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki uvaja nov institut zagotovljene vdovske pokojnine za tiste vdove in vdovce, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne starostne ali invalidske pokojnine. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v zvezi s tem predlogom sprejel sklep, da bi bilo treba pri oblikovanju zakonodajne rešitve instituta zagotovljene vdovske pokojnine zasledovati sorazmernost na način, da se pokojnina pri tistih, katerih lastna in vdovska pokojnina ne dosegata višine zagotovljene vdovske pokojnine, odmeri največ v višini skupnega zneska lastne in vdovske pokojnine. Pri upravičenosti do zagotovljene vdovske pokojnine je treba upoštevati tudi prejemke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih upravičenec prejema iz tujine. Zanima me: Kakšen je vaš odziv na sklep sveta ZPIZ pokojnine? Zakaj v predlogu novele vdovskih pokojnin ne rešujete celovito in ne posegate tudi na primer v starostne in druge pogoje za pridobitev vdovskih pokojnin ali način njihove odmere? Govorim tudi o tem, da je nekdo delal 30 let in njegov preživeli partner, zakonec nima nikakršne pravice, če seveda ni dopolnil 53 let. Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem.

Zato smo tudi skupaj s predsednikom Vlade pripravili ta 100-milijonski jesenski paket za upokojence, ki naslavlja najrevnejše med njimi. Se pravi, minimalna pokojnina bo 700 evrov od 1. novembra naprej. Potem imamo pa dve skupini, ki sta zelo specifični. Če pogledava, kako je porazdeljena revščina v Sloveniji, bomo videli, da je med splošno populacijo okrog 10-odstotno

Kar pomeni, da želimo nasloviti predvsem ta dva problema, se pravi reševati revščino starejših žensk oziroma vdov in vdovcev ter invalidov s tem paketom. Zato smo oblikovali ukrep, po katerem bo vdova ali vdovec na stara leta, če mu umre partner ali partnerica, dobil vsaj zagotovljeno pokojnino, se pravi vsaj 700 evrov ne glede na to, kakšna je bila prej njena ali njegova pokojnina. To se nam zdi solidarno in to je ukrep, s katerim naslavljamo revščino med temi ljudmi. Imamo pa sklep ZPIZ, ki ga poznam, ki je bil sprejet naknadno, ki pa pravi naslednje: minimalna oziroma najnižja možna pokojnina v Sloveniji je trenutno 310 evrov. Če imamo par, kjer vsak prejme 310 evrov, eden od njiju umre, ne bi potem recimo žena, ki je preživela, dobila zajamčene pokojnine, torej 700 evrov, ampak bi dobila samo seštevek teh dveh pokojnin, se pravi 620 evrov. v tem sklepu ne vidim nečesa, kar bi bilo treba podpreti. Mislim, da je treba ljudi, ki ostanejo na stara leta sami, obvarovati revščine in moramo biti do njih solidarni. Tako da stojim za tem, kar smo v ta zakon napisali. O drugih stvareh, ki jih omenjate, se pravi pogojih za pridobitev teh pokojnin, smo se pripravljeni pogovarjati. Tukaj v bistvu naznanjam, da bomo naslednji teden, se pravi prvi teden julija, izhodišča za prenovo pokojninskega sistema poslali na Ekonomsko-socialni svet, s čimer bomo tudi počasi začeli javno razpravo o tem, katere stvari v našem pokojninskem sistemu je treba spremeniti in kako. Tukaj so pa vsi predlogi dobrodošli in se bomo z veseljem, seveda, pogovorili o njih, jih preučili, se sestali, da vidimo, v katere smeri bi bilo treba pokojninski sistem usmerjati. Hvala.

Seveda so bila pričakovanja do vaših sprememb, tudi kar se tiče pridobitve vdovskih pokojnin, z moje strani ali s strani Nove Slovenije visoka, zato ker ste vi ste vi 10 ali osem let ponavljali, kako je potrebno poskrbeti za najšibkejše, najranljivejše in seveda kako je potrebno poskrbeti za te samske vdove, ženske, ki živijo na podeželju in so pod pragom tveganja revščine. Zato moram reči, da sem pričakovala v vaši noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju večje naslavljanje ravno odmerjanja vdovskih pokojnin. Moram reči, da ste verjetno spregledali, da se tudi v Sloveniji način življenja in vdovska starostna meja vedno bolj znižuje, vedno več je mlajših, niso to samo starejši. Kaj pa s tistimi, ki so mogoče ravno pred 53. letom, in teh ni malo? Kako bomo njih naslovili, da bo preživeli zakonec upravičen do nekih vdovskih pokojnin? Mogoče je delal več kot 30, 33, 35 let in gredo ta leta v nič. Zanima me,

Hvala. Če se nisva prav razumela – naša rešitev je bolj solidarna od tega, kar predlaga ZPIZ in po čemer me vi sprašujete. Mi pravimo, da ti na stara leta umre partner ali partnerka, moraš dobiti vsaj zajamčeno pokojnino, se pravi 700 evrov. ZPIZ pravi ne 700 evrov, ampak seštevek teh dveh pokojnin, tudi če je to pod 700 evri. To je vsebina vašega vprašanja. Tako da vam moram tukaj odgovoriti naslednje. Mi se absolutno držimo tega, da je treba pomagati revnim upokojenkam in upokojencem, zato smo tudi s tem paketom še pred prenovo pokojninskega sistema naslovili revščino med vdovami, vdovci in invalidi. To so tri skupine, ki jih naslavljamo s 1. 1. 2024. Kako bomo za naprej oblikovali pokojninski sistem, kako ga bomo usmerjali, pa razpravo začenjamo naslednji teden. Tja boste tudi vi povabljeni, da prispevate s svojim pogledom, s svojimi stališči, s svojimi predlogi k temu, kako naj bi ta sistem deloval in kakšni naj bi bili pogoji. To o stvari, o kateri me trenutno sprašujete. Želim pa podčrtati to: kar ta naš zakon prinaša, je, da vdove ali vdovci ne bodo več pod 700 evri, se pravi pod zajamčeno pokojnino. Hvala lepa. Spoštovana poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Mislim, da je res čas, da odpremo razpravo tudi na temo vdovskih pokojnin. vseh omenjenih, že znanih kriterijev za pridobitev vdovske pokojnine mislim, da je čas, da se odprejo razprave tudi na temo starostnih in drugih pogojev za pridobitev vdovske pokojnine oziroma načina njene odmere. Mislim, da so z vidika sociale, z vidika solidarnosti potrebni premiki tudi v tej smeri. Naj omenim, še enkrat bom povedala primer gospe, ki je postala vdova. Oba skupaj z možem bi imela tisoč 500 evrov pokojnine, ker je mož zaradi nesreče je gospa s svojimi 600 evri ostala praktično brez nekega vira dohodka, s katerim bi lahko še 20, 30 let skupaj živela. Dobila je samo razliko oziroma odmero med njeno in moževo pokojnino, kar je zneslo 45 45 evrov. Skratka, zadeva naj bi šla v smer naših sosednjih držav, kakor imajo. Logično bi bilo in pričakovati bi bilo in tudi v Novi Sloveniji želimo, da bi se vdovska pokojnina ne odmerila kot dodatek k vdovski pokojnini od razlike med obema penzijama, ampak ne vem, 20, 30 %, tukaj pa v Novi Sloveniji puščamo možnost razprave, od preminulega zakonca, partnerja. Zdi se mi, da je to edini pravičen in pošten način in zato predlagam, seveda, da se o tem tudi v Državnem zboru pogovorimo in poskušamo najti najboljšo rešitev, kar se tiče vdovskih pokojnin. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločili v sredo v okviru glasovanj. Zdaj pa ima besedo poslanec kolega Žan Mahnič, da zastavi vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, ki je sicer odsoten. Izvolite, zastavite vprašanje. Hvala, predsednica. Glede na to, da je stvar urgentna in ne bom mogel čakati do konca septembra, predlagam, da potem minister odgovori pisno. Danes je ravno 14 odkar smo imeli v Državnem svetu posvet na temo lokacije gorenjske regijske bolnišnice. Žal, predsednica, je imel minister za zdravje enak odnos do Državnega sveta, kot ga ima do Državnega zbora, niti se ni opravičil, nikogar z Ministrstva za zdravje sploh ni bilo na posvet, je pa tematika zares pomembna. Ampak to tudi dokazuje, kako minister za zdravje vidi situacijo. Gre za to, da je že skrajni čas, da se minister odloči, kje bo stala nova gorenjska bolnišnica. Glede na to, da smo poslušali argumente vseh treh županov, se pravi Jesenic, Radovljice in Kranja, ki se nekako zavzemajo za to, da bi stala v njihovi občini, smo prišli z z večino tam udeleženih do zaključka, da je potrebno izbrati lokacijo, ki omogoča gradnjo gorenjske bolnišnice čim prej. Kajti do leta 2029 je potrebno počrpati sredstva, ki so že zagotovljena za to. Sam nekako zagovarjam lokacijo v Kranju, seveda pa, če je možno hitreje priti do lokacije v Radovljici, temu ne nasprotujem. Zaradi vsega, kar je bilo tam povedano, pa nismo za lokacijo na Jesenicah. Skratka, Kranj. Tudi predstavitev, ki jo je imel kranjski župan, pokriva večji del Gorenjske, vsega skupaj pa ima Gorenjska 211 tisoč prebivalcev, kar je 10 %, se pravi 66,8 prebivalca Gorenjske pa nekako na Kranj, je bližje Kranju, tudi bivše upravne enote in občine Škofja Loka, Poljanska, Sevška dolina, potem Kamnik, Vodice, Komenda, Medvode, tudi del Ljubljane, nekako 10 % kliničnega centra bi lahko tudi razbremenili. Zakaj Kranj? V Kranju nameravajo zgraditi tisoč novih stanovanj, varno, zeleno, čisto mesto, novi vrtci, šole, ni nasprotovanja lokalne skupnosti, kar je zelo pomembno in omogoča hitrejšo gradnjo, zemljišča so zagotovljena v lasti Mestne občine Kranj, Republike Slovenije in štirih lastnikov, kjer so pogodbe že pripravljene, tudi dobra dostopnost. Pomembno je, da se odločitev, kje bo nova bolnišnica, sprejme čim prej, da se sprejme NRP-je, da se zagotovi kakovostno zdravstveno oskrbo za več kot 200 tisoč ljudi in seveda da ne izgubimo evropskih sredstev in evropskega denarja. Zato na tem mestu pozivam ministra za zdravje, da ne odlaša, da ne prelaga odločitve na lokalne skupnosti, ker Gorenjcev ne zanima, kako se trije župani ne morejo zmeniti, ampak želijo oziroma zahtevamo na Gorenjskem novo bolnišnico in pričakujemo od ministra za zdravje, da se še do jeseni odloči, kje bo ta stala. Hvala lepa. Minister mora na vaša vprašanja odgovoriti pisno v 30 dneh. Zdaj pa dajem besedo kolegici poslanki Luciji Tacer, da zastavi vprašanje ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik. Izvolite. Hvala, predsednica. Spoštovana ministrica! Danes želim na vas nasloviti vprašanje glede stanovanjskih zadrug, ker smo že v poslanski skupini še pred volitvami, pa tudi zdaj tekom mandata, aktivno delali na tem, da se začnejo stvari pomikati naprej na tem področju. Ena izmed njih spada tudi v vašo pristojnost. Zanima me glede pravne podlage za podelitev neodplačne stavbne pravice za stanovanjske zadruge. Stanovanjske zadruge so se v svetu in v Evropi pokazale kot pomembna alternativa za stanovanjsko preskrbo na nepremičninskem trgu. Čeprav model deluje recimo v Švici, Avstriji, Nemčiji, Španiji, če naštejem le nekaj držav, v Sloveniji zaradi zakonodajnih in finančnih ovir pripravljeni projekti stojijo, kljub temu da obstaja nek družbeni konsenz, da je to pomembna rešitev in bi lahko tudi v našem prostoru videli, če bo delovala. Seznanjena sem z enim takim primerom tukaj v Ljubljani. Namen pilotnih projektov najemniških stanovanjskih zadrug bi bil, da na eni strani pomembno prispevajo k prepoznavnosti modela, na drugi strani pa bi pokazal, kako lahko nova ideja deluje v praksi, kakšne so prednosti, slabosti in morebitne težave. Zato mislim, da bi lahko pilotni projekt, če bi se izvedel čim prej, pomagal tako državi, občinam, bankam kot nevladnim organizacijam, da bi prek pilotnih projektov pridobile neke pomembne informacije, preden bi se sistemsko uveljavile take rešitve. Ena od ovir, kot sem omenila na začetku, je pridobitev neodplačne stavbne pravice in ta spada v pristojnost Ministrstva za javno upravo. Po posvetih s civilno družbo, ki si že več let prizadeva za vzpostavitev stanovanjskih zadrug, in predstavniki Stanovanjskega sklada ugotavljamo, da je to prva ovira pri izvedbi pilotnih projektov na tem področju. Zato mislim, da je vredno slišati vaše stališče, da potem tudi vemo, kakšni so koraki naprej pri sistemskem umeščanju stanovanjskih zadrug. To oviro bi po moji oceni lahko rešili z novelo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V 70. členu bi se lahko uredila izjema za neodplačno podelitev stavbne pravice za stanovanjske zadruge

najprej seveda v zavedanju, da so stvari medsebojno povezane, da ni mogoče reševati ene brez druge. Ko govorimo o dostojni starosti, o dostojnih pokojninah, neizogibno govorimo tudi o gospodarski rasti, o razvoju gospodarstva, aktivnega prebivalstva

je jasno, da je stanovanjska politika države ena ključnih politik, ki smo se je zavedali tako v predvolilnem času, ko smo pripravljali svoj volilni program, kot tudi, seveda, ko smo skupaj s koalicijskimi partnericami podpisovali koalicijsko pogodbo, kjer smo se zelo jasno zavezali tako medgeneracijski solidarnosti kot tudi razvoju alternativnih oblik zagotavljanja stanovanj, med katerimi stanovanjske zadruge zajemajo pomembno področje, predvsem zato ker so se v Evropi že izkazale kot učinkovite metode za zagotavljanje stanovanj. Na tem področju, na tem mestu je treba povedati, da je za stanovanjske zadruge zelo pomembno, da se tu vzpostavi sodelovanje tako države kot lokalnih skupnosti, kot z vsemi ostalimi deležniki. Področje je treba posebej sistemsko opredeliti, kar nenazadnje ugotavljate tudi sami s svojim postavljenim vprašanjem – da na tem področju torej imamo nekaj pravnih praznin, ki jih bo potrebno nasloviti. Za vzpostavitev stanovanjske zadruge vsekakor ne bo dovolj samo zakonsko ustrezna opredelitev. Treba bo tudi doreči, kako je s komunalnim prispevkom, vzpostaviti bo treba finančne produkte, ki bodo podpirali razvoj takih zadrug, primerne alternativnim modelom gradnje, omogočiti tu poroštva tako države kot občin, vzpostaviti varovalke, da ne pride do odtujitve ali obremenitve stanovanj, statusnega preoblikovanja, torej vzpostaviti celovit nadzor. Sama zakonodaja na tem področju se mogoče lahko zdi kot lažji oreh od vseh teh ostalih elementov, ki jih bo treba vzporedno s tem razviti. V obstoječi pravni ureditvi pa so že podane ustrezne, s pravom Evropske unije skladne zakonske podlage za urejanje razmerij, ki jih je mogoče kvalificirati kot javno-zasebno partnerstvo. Prav tako pa so že vzpostavljeni tudi mehanizmi uporabe neizkoriščenega nepremičnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ustrezno zasledujejo načelo gospodarnosti ter pod pogoji in na način, kot je to zapisano v Stanovanjskem zakonu, tudi stanovanjsko politiko skladno z vidiki urejanja javnega premoženja. V skladu s stališči Evropske komisije Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti teh razmerij ne sme omogočati, saj bi to pomenilo obid predpisov, ki predstavljajo obvezno implementacijo prava Evropske unije in urejajo ravnanje in pravna razmerja, za katera se zakon uporablja. Glede nezmožnosti brezplačnih odsvojitev in ustanavljanja stavbnih pravic samoupravnih lokalnih skupnosti v korist Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa velja poudariti, da ima sklad v razmerju do samoupravnih lokalnih skupnosti predkupno pravico, ko gre za namero prodaje zazidljivega zemljišča, ki je v lasti občine in je s prostorskimi načrti opredeljeno za gradnjo večstanovanjskih stavb. Razmerja, pristojnosti in obveznosti med občinami in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije torej že doslej kot specialni predpis za izvajanje stanovanjske politike ureja Stanovanjski zakon, ki določa, da občina zagotavlja pridobivanje najemnih in lastnih stanovanj. stanovanj. Na tem mestu se lahko zavežem – gre za to, da je treba to urediti s specialnim zakonom, Stanovanjskim zakonom, za katerega tudi vem, da se pripravlja na Ministrstvu za solidarno prihodnost – da bomo na Ministrstvu za javno upravo prispevali ideje, dobro voljo, tudi znanje, da bomo skupaj v dialogu pripravili ustrezno zakonodajo, ki bo omogočila izvedbo pilotnega projekta, h kateremu

Hvala za besedo. Hvala ministrici za odgovor. Tako kot je predstavila ministrica, smo tudi mi ugotovili, da je stavbna pravica samo prva ovira, obstajajo tudi druge, poleg tega, da se sistemsko definirajo stanovanjska zadruga, komunalni prispevek, državne garancije in posojila in tako naprej. Zato v Poslanski skupini Svoboda delujemo v manjših delovnih skupinah in se poskušamo povezovati z ministrstvi in nekako pospešiti komunikacijo, s katero imamo čisto vsi težave – mislim, da vedno bolj ugotavljamo to v politiki. Poleg države pa tudi z nevladnimi organizacijami in ostalimi deležniki. Nekaj Nekaj rešitev, ki jih vidimo, upam, da bodo čim hitreje uresničene tudi s sistemsko ureditvijo v zakonu. Drugače pa, če to ne bo mogoče, slišimo ideje tudi z evropske ravni o nekih regulatornih peskovnikih, ki bi omogočali izvedbe nekaterih pilotnih projektov, preden bi bilo to sistemsko urejeno, in bi nam mogoče prek tega dali boljši vpogled v situacijo, da bi lahko z zakonom še toliko bolje uredili. Mi Mi bomo še naprej delali in veseli smo, da imamo podporo in naklonjenost tem idejam tudi s strani vlade. Hvala. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. sodelovanje okrepiti. Tudi zato na Ministrstvu za javno upravo zelo intenzivno delamo na tem, na inovativnih načinih oblikovanja politik. Regulatorni peskovniki so eni takšnih, tako da se vaših idej in pobud na tem mestu vsekakor veselim. Hvala lepa. Kolegica poslanka? To je to, hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Rado Gladek, ki bo zastavil vprašanje ministru za finance Klemnu Boštjančiču. Izvolite. Spoštovana predsednica, ministrica, ministri, posebej lep pozdrav še ministru za finance! Voditelji in voditeljice članic EU so 21. julija 2020 dosegli zgodovinski dogovor o svežnju za okrevanje, ki naj bi državam članicam omogočal čim manj boleče gospodarsko

Načrt je zajemal naložbe v skupni vrednosti 2,5 milijarde evrov, ki jih mora Slovenija uresničiti do konca leta 2026. Skupni znesek nepovratnih in povratnih sredstev je bil kasneje zaradi uspešnega okrevanja znižan na milijardo 443 milijonov evrov. V Slovenski demokratski stranki že ves čas opozarjamo, da trenutna vlada pri izvajanju načrta za okrevanje ni uspešna. Na temo izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost smo v Slovenski demokratski stranki zahtevali sklic nujne seje Odbora za finance. Na podlagi sklepa Odbora za finance marca letos smo od vlade prejeli prvo informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, ki naše skrbi potrjuje. Podatek o trenutni realizaciji porabe sredstev Sklada za okrevanje in odpornost v letu 2023, konkretneje do 26. 5. 2023, znaša 20,8 milijona evrov od predvidenih 419,51 milijona, kar je samo 5 %. Naj ponovim, 5 %. Zanima me: Kakšne ukrepe nameravate kot minister za finance predlagati za dosego letošnjega cilja porabe sredstev v višini 419,51 milijona evrov in še višjih načrtov v letu 2024, ko želimo po načrtu realizirati znesek v višini 742 milijonov evrov? Za odgovor se vam zahvaljujem.

Drži, tako kot ste rekli, leta 2021 je Svet EU potrdil slovenski Načrt za okrevanje in odpornost. Ta ukrep predvideva 209 ukrepov, od tega 69 reform in 140 naložb v okviru 16 komponent in štirih

osnovni greh je v tem, kako je bil zastavljen ta dokument. Načrt za okrevanje in odpornost, kot ga je zastavila prejšnja vlada, je v veliki meri političen dokument, je v praksi neizvedljiv. Neizvedljiv v smislu zastavljenih časovnih rokov, ponekod so pa tudi vsebinske zahteve nerealne. Torej, Slovenija se, za razliko od nekaterih drugih držav, na primer Hrvaške, ni lotila, da bi vključila pretežno ukrepe, ki že tečejo ali imajo vsaj potrebno dokumentacijo, in bi na ta način lahko dosegli boljše, predvsem pa hitrejše črpanje v samem začetku oziroma realno izpeljavo zastavljenih projektov.

Za razliko Slovenije od drugih držav, ne vseh, ampak nekatere so, kot rečeno, zasledovale princip, da se vključuje v načrte ukrepe, ki so tik pred realizacijo. Zaradi tega sem že dva ali tri mesece nazaj napovedal, da bo Slovenija zaostajala za časovnico celo obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost. Tako da ta razgovor imamo lahko spet čez dva meseca, pa čez štiri mesece, pa čez šest mesecev. Kar se tiče vlade.

in hkrati takrat opravimo precej obsežno razpravo o zaostankih posameznih resorjev in kako se teh zaostankov lotiti. Če hočete, na nek način vršimo pritisk na posamezne resorje. Kljub temu da je, je, tako kot sem rekel, ta načrt nastal v času prejšnje vlade, ga moramo mi izvesti. Osnovni cilj je, da do leta 2026 dejansko izvedemo vse potrebne ukrepe in mejnike. Mimogrede, trenutno je ta del zaradi zmanjšanja lokacije sredstev v pogajanjih z Evropsko komisijo. Nekje septembra pričakujemo, da bomo ta pogajanja zaključili in v okviru le-teh uspeli izločiti nekatere ukrepe in mejnike. Sigurno pa ne reform, to je že zdaj jasno, predvsem tistih, za katere ocenjujemo, da jih je časovno najtežje doseči. Osnovna težava ni toliko, kar ste rekli, poraba sredstev. Osnovna težava je črpanje sredstev s strani Slovenije napram Komisiji, tako da smo se tudi v tem kontekstu odločili, da združimo drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev in prvi obrok povratnih sredstev, uvedemo vse skupaj v predvidoma en zahtevek za plačilo, za katerega je cilj, da ga posredujemo do konca letošnjega leta. Kot sem rekel, trenutno pa tečejo še zmeraj precej intenzivni pogovori z Evropsko komisijo glede sprememb ali modifikacije obstoječega načrta. Hvala.

tako kot je bil pripravljen, neizvedljiv, ampak načrt je potrdila Evropska unija, tako da očitno neki filtri so tukaj bili. bili. V vašem poročilu tudi piše: »Pridobivanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost je odvisno od uspešnosti izpolnjevanja mejnikov, ciljev reform in naložb, pri čemer reforme zaradi gospodarskega in socialnega učinka prispevajo večji finančni delež vrednosti posameznega obroka.« Za reforme ste odgovorni vi oziroma trenutna vlada, predvidevam, ne prejšnja. Da še malo dodam. V sklopu rekonstrukcije, ki ste jo tudi omenjali, oziroma znižanja vrednosti načrta ste na Ministrstvu za finance, ki ga vodite, znižali sredstva na nekaterih projektih, za katere lahko vsak dan vidimo, da so življenjskega da so življenjskega pomena za Slovenijo. Kljub kadrovskim težavam v zdravstvu ste zmanjšali sredstva, v katerih je bila med drugimi tudi izgradnja nove medicinske fakultete, poleg tega ste zmanjšali sredstva za prenovo stavb in posledično prenovo UKC in to prenesli na državni proračun, zmanjšali ste sredstva za optimizacijo dostopnosti zdravstvenega sistema, v celoti umaknili predvidena sredstva za dolgotrajno oskrbo, katere financiranje bi sedaj, kakor razumemo, v obliki dodatnih obremenitev na plače prenesli na plače zaposlenih. Kljub ogromnim težavam, o katerih je kolega pred mano govoril, pri uveljavljanju koncepta trajne mobilnosti ste v celoti umaknili sredstva za digitalizacijo cestne in železniške infrastrukture. In še marsikaj drugega bi lahko našteval. Po vašem prvem delu sem v velikih dvomih, da bomo ta sredstva dejansko uspeli v predvidenih rokih počrpati, zato me zanima, ali te projekte dejansko lahko odpišemo ali nameravate sredstva HOT:** Hvala lepa. Spoštovani minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Če bi vlada imela to možnost, bi načrt popolnoma na novo napisala. Še enkrat – te možnosti nima. Tako da na vprašanje, Evropska komisija je potrdila načrt. Evropska komisija se pri tem ni spuščala v izvedljivost posameznih ukrepov ali reform. Samo eno absurdno, za moje pojme, bi povedal. Ena od večjih reform je sploh tudi v času te vlade velikokrat omenjena reforma dolgotrajne oskrbe. Prejšnja vlada je predvidela to reformo brez predvidenih virov za financiranje dolgotrajne oskrbe. Govorimo pa o potrebnih virih nekaj 100 milijonov. Kar se tiče projektov, ki so izločeni. Najprej naj poudarim, da glede tega še ni dokončne odločitve. Mi smo na Evropsko komisijo v okviru tudi vam dobro znane zahteve po znižanju upravičenosti – torej, 286 milijonov sredstev bo Slovenija dobila manj, kot je bilo prvotno predvideno, in v tem kontekstu seveda moramo za ta znesek najti projekte, ki ne bodo financirani iz tega iz tega naslova. Verjamem, da je vsako znižanje težko. Resorji so se tega lotili. Glavni kriterij je bil izločitev tistih projektov, za katere obstaja največ nevarnosti, da ne bodo v roku, torej do leta 2026, izvedeni. Ključni kriterij je izvedljivost posameznih projektov, ne pa vsebina. Vrsta teh projektov, ki ne bodo izvedeni, bo financirana iz drugih virov. virov. Kar se tiče pa posameznih projektov, nekaj ste jih našteli, se jaz danes do tega še ne bi opredeljeval, ker kot sem rekel, trenutno z Evropsko komisijo tečejo še precej vsebinsko naporna pogajanja glede tega, kaj lahko izločimo, česa ne smemo izločiti. Ko bo to zaključeno, tako kot sem rekel, predvidoma je to po poletju, takrat bo tudi jasno, kateri od posameznih ukrepov ne bodo del tega financiranja iz NOO. Naj konkretno odgovorim še za medicinsko fakulteto, ki je ves čas tudi dajana na plano. Medicinska fakulteta bo izvedena, tudi ta trenutek še ostaja v Načrtu za okrevanje in odpornost. Tako kot sem rekel, do septembra bo jasno, ali bo tam ostalo ali ne. Ta trenutek je večja verjetnost, da ostane, je pa to, tako kot sem rekel, pretežno odvisno od izvedljivosti tega projekta napram drugim projektom.

lahko rečemo dvoplastno. Po eni strani gre za ogromna sredstva, ki jih lahko počrpamo, še bolj pomembno kot to pa je, da ta načrt naslavlja določene reforme. Ponovno smo pri tej dolgotrajni oskrbi. V petek smo imeli zanimivo sejo na to temo, pa poslušamo, da mi nismo predvideli sredstev – vi ste jih pa v celoti umaknili iz tega načrta. Ampak kakorkoli že, gre za pomembno temo. Predlagam, da opravimo resno razpravo o črpanju oziroma o nadaljnjem

Izvolite.

podatki, vseeno pa smo lahko tudi še boljši. In sicer, v zadnjem mesecu dni smo bili seznanjeni s številnimi tudi ne pretirano razveseljujočimi novicami v zvezi s slovensko konkurenčnostjo. Tako je denimo Slovensko-nemška gospodarska zbornica v začetku junija objavila izsledke svoje raziskave, ki je pokazala, da zanimanje za Slovenijo ostaja veliko, a trend upada. Med drugim so rezultati pokazali, da četrtina anketiranih podjetij za svoje investicije ne bi znova izbrala Slovenije, temveč bi se raje odločila, da vlagajo v Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Češko. Če je delež nemških podjetij, ki bi se odločila za ponovno investicijo v naši državi, leta 2022 znašal okoli 86 %, je bilo v letošnjem letu takšnih podjetij za dobrih 10 % manj, torej 75 %. Že leta se kot najbolj negativne in neprivlačne plati slovenskega poslovnega okolja izpostavljajo birokracija, davčni sistem, dostopnost do kakovostne delovne sile in stroški dela, med očitki pa so pogosto slišani tudi očitki o korupciji v gospodarstvu. Pred nekaj dnevi so prišle tudi nove, tudi tokrat nespodbudne novice. Tudi na lestvici švicarskega AMD je Slovenija zdrsnila praktično na vseh področjih. Tudi tu je naša najslabša uvrstitev na podsklopih, povezanih z mednarodnimi investicijami, davčnimi politikami, trgom dela in dostopnostjo financiranja za podjetja. podjetja. Zanima me: Kako minister sam vidi največje priložnosti za izboljšanje slovenskega investicijskega okolja? Katere korake lahko s strani ministrstva pričakujemo v smeri oblikovanja privlačnejšega poslovnega okolja za tuje vlagatelje in katere v smeri debirokratizacije vseh postopkov, ki jih ti morajo opraviti? Katere konkretne zakonodajne spremembe so po njegovem mnenju potrebne v boju proti korupciji v gospodarstvu? Ker je minister odsoten, menim, da si za tako široka vprašanja lahko vzamem malo več časa, zato bom hotel od njega ustno obrazložitev enkrat meseca septembra. Hvala lepa. Hvala za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljam ministrico, druge ministre, sekretarje, kolegice, kolege! Medtem ko se je za razvojno os sever pričela gradnja oziroma se odvija, na jugu ni tako. Od Dolenjske proti Beli krajini se še ni, kljub obljubam pred dvema letoma, ko je bilo tik pred durmi gradbeno dovoljenje in že pred izbiro izvajalcev, se še ni zakopala lopata. Izgubili smo 40 milijonov evropskih sredstev, kar ni tako malo za to gradnjo. To je prvi odsek od priključka Novo mesto do Osredka v dolžini 5 kilometrov, vključno s šentjakobsko cesto do belokranjske ceste, in naslednji priključek od Osredka do Malin v dolžini 12,4 kilometra, drugi odsek je od priključka Maline do Metlike sever in naprej.

pri umeščanju v prostor, pohitrili? Tako kakor delajo tudi druge države, ki imajo po rangih, po prioritetah gradnje. Za to bi bilo verjetno obvezno spremeniti tudi zakonodajo. Te probleme imamo na vseh odsekih, na severu, tudi na drugih umeščanjih v prostor,

Kdaj pričakujete kakšen napredek pri tej gradnji?

razvojna os absolutna prioriteta te vlade. To ne pomeni samo severnega dela, kjer hvala, da ste opazili, da se zadeve premikajo oziroma gradijo. Naš načrt je, da bodo vsi odseki od Šentruperta do Slovenj Gradca naslednjega marca v gradnji. Tisti, ki bodo končani, bodo pač končani, dva, ostali bodo pa v gradnji. Kar se tiče južnega dela, tako kot ste v bistvu povedali že sami, na pododseku Novo mesto vzhod–Osredek gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano že oktobra 2021, še vedno ni pravnomočno. Zato ker so se ljudje iz civilne iniciative pritožili. Res pa je, da so pravzaprav zdaj izčrpali vsa pravna sredstva tudi na evropskih institucijah.

začela. Upam, da nam bo to res uspelo. Kar se tiče umeščanja v prostor, to ni čisto moje področje, lahko pa vam povem, da se na vladi kar aktivno ukvarjamo s tem, kaj bi se dalo pohitriti, kje bi se dale narediti spremembe, seveda pa je ne glede na vse to to postopke treba izpeljati. Ne želim si, da naša država postane tako kot Kitajska, kjer pač narišejo črto in potem podrejo vse, kar je pot ali pa zelo blizu te črte. Absolutno je treba spoštovati naravo in okolje. Sem pa trdno prepričana, da se določene stvari da pohitriti. Prav za 3. razvojno os sem tudi sama imenovala delovno skupino, vodi jo državni sekretar, ki mesečno bdi nad postopki pridobivanja dovoljenj ali umeščanja v prostor, zato da se takoj ugotovi, če je treba kakšno stvar dopolniti, da se jo takoj dopolni. Skratka, da ni tistega kazanja s prstom enega na drugega, kdo je kriv, zakaj določene stvari še niso narejene. Zaposleni na Darsu pravijo, da se že kažejo učinki dela te delovne skupine. Sicer se pa za vsak državni prostorski načrt po novem imenuje delovna delovna skupina iz tistih najbolj ključnih ljudi, ki so odgovorni. Verjamem, da bodo tudi na Ministrstvu za naravne vire in prostor naredili vse, da se te stvari hitreje premikajo. Še enkrat hočem povedati, zavedamo se, da je umeščanje v prostor v taki obliki, kot jo danes poznamo, predolgotrajno. predolgotrajno. In če sem prav seznanjena, mislim, da nas tudi Evropska komisija na nek način želi spodbuditi, da ne rečem prisiliti in postaviti državam nek skrajni rok, mislim, da je štiri leta, ki bi lahko bil najdaljši od začetka do konca umeščanja v prostor. Če bomo v Sloveniji ta rok spoštovali, kar verjamem, da ga bomo morali, bi tudi v naši državi bil velik velik korak naprej.

kakšnih kitajskih norm, pa tudi Titovih norm ne. Tudi v času Tita so se te zadeve ekspresno naredile, so se morale narediti. Tako da časi so zelo enaki ali pa podobni. Prav je, da se upošteva ekologijo, prav je, da se upošteva vse zadeve. Vendar kot sem že prej prebral, poglejte, uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto Obrežje–Novo mesto do Malin je bila narejena 21. decembra 2012. Kakor ste že sami omenili, Evropa priporoča štiri leta, to obdobje je 11 let. Za drugi odsek je bilo pa 7. decembra 2017. Gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine nujno potrebuje hitro in kvalitetno povezavo do Novega mesta, pa tudi naprej do meje s sosednjo državo. Upam, da bodo te besede, kakor ste rekli, oktobra, da naj bi se začelo, upajmo, da bo to držalo. Želim si, da bi se to res zgodilo. Ali vidite kakšen napredek tudi na kakšnem drugem odseku? Tudi drugi odsek

Absolutno smo na odseku, kjer so zapleti ali izzivi s pritožbami na gradbeno dovoljenje najdaljši, tako da ni odseka, kjer bi lahko začeli delati hitreje. Lahko se zavežem, sem tudi javno že večkrat povedala, da bomo skušali z ljudmi komunicirati tudi v posameznih fazah pridobivanja teh dovoljenj v upanju,

je to v tem trenutku pravzaprav edina stvar, na katero pa res mi v vladi pa tudi Dars kot izvajalec nimamo vpliva. Na tem konkretnem odseku na južnem delu se stvar zaradi pritožb že podaljšuje za približno leto in pol. Tako da mi na tej strani svoj del, to, da bomo ljudi pravočasno obveščali, kaj se dogaja, kako se dogaja, zakaj se tako dogaja, lahko vzamemo na svoj hrbet, vse ostalo pa bolj težko. Gre za pomemben cestni odsek, tukaj se absolutno strinjam z vami. Lahko se tudi strinjam, da je bila stvar

že imamo pripravljene pogodbe za izvedbo parcelacij in pridobivanje zemljišč. Priprava projektne dokumentacije za pododsek od razcepa Gradnik do Črnomlja se bo začela in za gradnjo pododseka mimo Metlike je bila naša ocena, da bi se lahko začela oktobra 2024. To niso desetletja naprej, ampak zato da vse izpeljemo tako, kot je treba, pa potrebujemo še kakšno leto. Kot rečeno, za to, za kar je že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa so bile tožbe,

Vesel bom, če bo res tako, kakor ste dejali, da se bo oktobra odvijalo. Čas bi že bil, da bi se začelo odvijati. Čas bi že bil, da to gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, da se te tožbe na upravnih sodiščih in drugih sodiščih končajo in da se prične z gradnjo. Dolenjska in Bela krajina je tretja najbolj razvita regija, za osrednjo in gorenjsko. So zelo razvite zelo razvite firme, ki bi se rade razvijale. Prav je, da zagotovimo tudi mladim, da ostanejo doma, da ostanejo v svojem kraju, ne pa da se vozijo v osrednjo Slovenijo, večina v Ljubljano. Prav je, da se tam razvija, je pa prva zadeva hitra povezava, hitra infrastruktura. Ta dvopasovnica je nujno potrebna, prav tako tudi hitrejša železnica, tako da ni nobene da ni nobene izbire, tako da je to nujno potrebno. Rad bi, da se opravi razprava na to temo, ker je ta zadeva zelo pereča za Slovenijo. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Anja Bah Žibert bo zastavila vprašanje ministru za solidarno prihodnost gospodu Simonu Maljevcu. Kolegica, imate besedo, da zastavite vprašanje. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Minister, kot veste, smo v petek obravnavali na seji odbora predlog ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše. Žal vas na tej seji ni bilo, ste pa vsaj poslali državnega sekretarja, medtem ko dve pristojni ministrstvi nista poslali praktično nikogar oziroma eno ministrstvo je poslalo sodelavko, ki sploh ni pristojna za tovrstne zadeve. Ampak govorimo o problematiki, ki je res pereča. V mesec junij je nekako vpet tudi svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi.

in da starejši danes v Sloveniji živijo v negotovosti. Nenazadnje, v jeseni svojega življenja bi vendarle morali poskrbeti, da je njihov ekonomski in socialni položaj takšen, da ne živijo v stiski, pa živijo. Osredotočila se bom na domove za ostarele, kjer imamo trenutno v Sloveniji okoli 21 tisoč 573 mest, zaskrbljujoč pa je podatek, da je v začetku leta 2023 manjkalo 616 mest, kar pomeni skoraj 70 % vseh kapacitet. Zakaj to izpostavljam? Zato ker imamo trenutno v državi tudi področja, kjer so bile imenovane koncesije za izgradnjo domov za starejše, ki pa so se ustavile na pobudo koncesionarjev, ker pravijo, da v teh pogojih, ki so trenutno, ne morejo izpeljati investicij, in se je zadeva prestavila nekako za dve leti. Vendar pa je vse skupaj še vedno v precejšnji negotovosti, kajti ni videti. Zaenkrat glede na to, kakšno imamo stanje na področju cen, ki so vse višje – tukaj je problematika energentov – posebej pa so izpostavljali tudi kadrovsko stisko oziroma kadrovski problem v Sloveniji, dejansko trenutno ne upajo investirati, kajti zadeva ne bi mogla biti izpeljana. Zato me zanima, spoštovani: Ali imate in kakšne rešitve imate za ta področja, občine, ki bi imele domove za starejše, pa zaenkrat zadeve stojijo? Ker mislim, da ni samo čakati dve leti oziroma praktično dobro leto

ki bi jo lahko naslovili v enem dnevu, ampak je tema, ki jo moramo naslavljati ves čas. Izpostavili ste problematiko mest v domovih za starejše, predvsem kar se tiče koncesionarjev. Prva točka, ki bi jo tu poudaril, je, da se, kar se tiče podatkov, moramo zavedati, kakšen je trenutni sistem, da vsak dom za starejše posebej beleži čakalno vrsto in zelo pogosto lahko

Ne govorim, da potrebe ni, potreba zagotovo je. Glede vprašanja, ki se tiče koncesionarjev, lahko povem, da smo, kar kar se tiče tistih koncesionarjev, ki bi morali začeti izvajati storitev z začetkom tega leta, imeli pogovore, takrat še kot državni sekretar na ministrstvu za delo. Z vsemi smo govorili. Kot ste sami rekli, predvsem so navajali težave, kar se tiče visoke cene energentov, visokih stroškov gradnje zaradi višjih cen materialov in storitev, neugodnih pogojev financiranja in kreditiranja, dviga obrestne mere in podobno. težav je več. Ampak vseeno ena točka, ki je bila pozitivna – vsi so bili pripravljeni nadaljevati s pripravami in so pripravljeni izvajati storitev. S tega stališča smo tudi vsem podaljšali in izdali odločbo, da lahko začnejo izvajati do 31. 12. 2024. Kar se tiče tistih, ki morajo začeti izvajati do konca letošnjega leta, pa še nismo prejeli nekih informacij o spremembah terminskih planov, razen za Krško, s katerim imamo pa tudi v kratkem sestanek, da vidimo, kaj in kako lahko naredimo. Toliko na kratko. Bi pa vseeno za konec rad poudaril še, da je pomembna tudi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje

lahko rečem, da me veseli, da vi veste, za kaj gre, kje je problem, vendar pa me čudi nekaj drugega.

omenjene občine, ki imajo enak problem s koncesijo in med katerimi je tudi Šentjernej, potem ko so govorile s tako imenovanim koncesionarjem, zaprosile za sestanek Ker ni bilo nobenega odgovora, so še vsaj dvakrat podali urgenco, da vendarle prosijo za sestanek. Kajti zadeve so urgentne, očitno prihaja tudi do nekih drugih videnj oziroma problemov, in zaenkrat še vedno niso dobili nobenega odgovora z vaše strani. Glede na to, da se zavedate problema, očitno ta dveletni odlok vendarle ne bo dovolj, očitno, tega se bojijo tudi občine. Domovi so potrebni. Vsi se zavedamo, da imamo tudi druge oblike pomoči ostarelim, vendar bo institucionalna pomoč potrebna. Naj samo izpostavim vedno višji obseg demence

odpirali nove kapacitete. Tukaj je zagotovo tudi Šentjernej, kjer upam, da boste slišali problematiko. In če ne drugega, moj poziv, saj so opcije tudi različne, se pravi tudi koncesionarjev je več in zagotovo se da tudi kakšen prenos, če

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovana ministrica, ministrska ekipa! Dober dan, kolegice in kolegi! Na severu Zasavja ležijo tri občine, Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Te tri občine so tri občine so zelo povezane, na neki način tudi zelo soodvisne. V jutranjih konicah se prebivalci odpravljajo v sosednje občine na delo, nekateri otroci hodijo v šolo, še več pa je mladostnikov, ki obiskujejo srednje šole, kjer lahko obiskujejo srednješolsko izobraževanje v občinah, ki to premorejo. Te dnevne fluktuacije se nadaljujejo tudi v popoldanskem času, in sicer z obiski različnih športnih treningov, glasbenih šol in v končni fazi po fazi po opravilih v raznih nakupovalnih centrih, kjer lahko opravijo starejši tudi nakupe. Edini dve možnosti, ki ju imamo lokalno prebivalstvo, sta dve cesti. To je cesta za Savo, to je cesta, ki povezuje Ljubljano prek Litije in mimo Zasavja do Krškega, in druga cesta, ki

stvari zapeljati, da dobimo informacije. Ta cesta je bila v zadnjem obdobju malo bolj pod pritiskom prometa. Zakaj? Zato ker sta se zgodila na drugi cesti, glavni regionalni cesti skalna podora in je ves tovorni, osebni in tudi potniški promet, se pravi avtobusni, stekel po tej cesti in je bila deležna dodatnih udarcev, ki so krepko načeli tako vozišče kot vse ostale obcestne strukture. Že v štartu ta cesta ni imela pločnika, nima urejenih postajališč za avtobuse, kjer bi lahko mladina sestopala in vstopala v avtobuse varno. Ko sem v začetku leta z veseljem uvidel, da se je ta cesta znašla v načrtu razvojnih programov, NRP, sem zastrigel z ušesi in se takoj odzval z vprašanjem. Videl sem, da je v letu 2024 za navedeni projekt predvidenih 100 tisoč evrov, v letu 2025 150, 2026 300, 2027 dobrih 790 in v letu 2027

absolutno ni pozabila na ta konec Slovenije, ki ga omenjate. Z zelo pomembno cestno povezavo Hrastnik–Zidani Most smo se smo se pred kratkim ukvarjali in se pogovarjali in smo tik pred rešitvijo, da bomo tudi ta, verjamem, pomembni cestni odsek zelo natančno definirali in tudi zapisali v načrt razvojnih programov, kar pomeni, da bo na nek način obveza tudi za vse, ki prihajajo za nami. Tako da tudi na tem delu smo tik pred rešitvijo. Kar pa zadeva konkretno vprašanje, se pravi odsek na DRSI, se pravi Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, vodimo dva investicijska projekta. Eden je v občini Trbovlje, za tega v občini Trbovlje je naš DRSI naročil izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev. Recenzija tega je v zaključni fazi in v letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Drugi del tega istega odseka, samo na različnih kilometrih, je v občini Zagorje ob Savi, kjer, kot ste že povedali, gre za 1,13 kilometra, ureditev priključnih lokalnih cest, ureditev avtobusnih postajališč, hodnika za pešce, prehodov za pešce ter cestne razsvetljave skupaj z odvodnjavanjem. Tukaj je Občina Zagorje ob Savi naročila PZI, projektne dokumentacije. Za izvedbo rekonstrukcije so potrebni odkupi posameznih objektov in zemljišč. V tej fazi je bil en objekt že odkupljen, trenutno pa potekajo dogovori in usklajevanje med Direkcijo in Občino Zagorje ob Savi kot sofinancerjem o možnosti odkupa še drugega objekta. Naša želja je, da odkup vseh teh potrebnih objektov in zemljišč končamo v letu 2024. Zaključek, tako kot ste povedali in je predviden v NRP, leta 2028. Po naši oceni je to seveda še vedno mogoče, če ne, ne bi tako načrtovali. Mogoče pa samo opozorilo, kjer pa nam občine, sploh po Sloveniji, lahko pomagajo, to je pri odkupih zemljišč. Tam lahko pride do kakšnega zapleta. Ampak zaenkrat je plan začetek leta 2024 in konec absolutno najkasneje leta 2028.

Poslanec mag. Branko Grims bo zastavil vprašanje ministru za notranje zadeve gospodu Boštjanu Poklukarju. Izvolite, gospod poslanec, imate besedo. Hvala. Vem prav lep pozdrav! Spoštovani gospod minister, leto dni je naokoli, dopolnjeno leto, in objavljeni so zdaj že vsi uradni podatki policije, ki pa so izjemno slabi. Kajti po uradnih podatkih policije, če jih preračunamo, je od 1. junija 2022 do 31. maja 2023, torej v polnem prvem letu Golobove vlade, v Slovenijo ilegalno vdrlo 42 tisoč 372 ilegalnih migrantov. Če to primerjamo z zadnjim polnim letom prejšnje vlade, se pravi vlade Janeza Janše, letom 2021, ko je bilo zabeleženih 10 tisoč gre za več kot štirikratno povečanje. Še huje je, ko pogledamo napovedi azila. Kajti v preteklih letih je po navadi vlogo za azil dalo okoli 10 % ali manj, postopno je sicer to raslo, v zadnjem primerljivem letu, se pravi 2021, jih je bilo 5 tisoč 650, toda v prvem letu vlade Roberta Goloba je napovedalo vlogo za azil kar 42 in sicer med drugimi ljudje, ki so iz Bangladeša, Maroka, Rusije, Indije in tako naprej. Skratka, gre za očitno masovno zlorabo pravice do azila oziroma ureditve na področju azila. Zakaj je to tako pomembno? Zato ker so zdaj ti potem vneseni pri nas v sistem. In tudi če so šli kasneje naprej, to v praksi pomeni, da jih bomo dobili nazaj. In tukaj se postavlja prvo vprašanje, vprašanje evropske solidarnosti. Ne na tisti način, kot se običajno z leve to prikazuje, prikazuje, ampak pri remigraciji, se pravi pri pošiljanju ljudi nazaj. Tam bi morala biti prava evropska solidarnost in samo tam je res prava evropska solidarnost, če do nje pride. Namreč, Slovenija nima vzvodov moči, da bi lahko posamezne države prisilila, da vzamejo svoje državljane nazaj. Veste pa, da so nekatere celo izpraznile svoje zapore, ko so pošiljali ilegalne migrante v Evropo. Zaradi tega postavljam vprašanje glede remigracije. Postavljam vprašanje: Kaj je bilo dogovorjeno na zadnjem srečanju ministrov članic Evropske unije glede obveznih kvot in kazni za tiste, ki bi to odklonili? Katere dodatne ukrepe boste uveljavili, da zagotovite varnost na slovenski meji in predvsem varnost slovenskim državljankam in državljanom? Saj po zadnjem posilstvu dekleta v Ljubljani, 87-letnice

lepa. Spoštovani gospod poslanec, res je, nezakonite migracije v Republiki Sloveniji oziroma nezakoniti prehodi državne meje v Republiki Sloveniji se povečujejo, ampak se povečujejo po celotni zahodnobalkanski Ne samo po zahodnobalkanski poti, predvsem ilegalnih prehodov je še veliko več v Sredozemlju, sosednja Republika Italija ima s področja prehodov prek Sredozemlja iz severnoafriških držav velike težave. spremembe na južni meji, je od 1. januarja 2023 Republika Slovenija predala varovanje zunanje šengenske meje Republiki Hrvaški. Danes Republika Hrvaška izvaja varovanje zunanje šengenske meje, zunanje meje Evropske unije. Slovenija je odpravila mejne kontrole in reorganizirala mejno policijo oziroma nadzornike državne meje, policijo, ki je prej varovala zeleno mejo, v enote za izdelovalne ukrepe oziroma jih bo sedaj v skladu s podpisom, ki smo ga zadnjič sprejeli na Ministrstvu za notranje zadeve, v ostale policijske enote. Kar se tiče obvladovanja oziroma upravljanja migracij, gre za kompleksen proces, ki ga Slovenija upravlja ne samo v Republiki Sloveniji z izravnalnimi izravnalnimi ukrepi in s policijsko taktiko in metodiko, ki jo je z vstopom Republike Hrvaške v šengensko območje nekoliko spremenila, ampak gre predvsem za izredno dobro policijsko sodelovanje na celi zahodnobalkanski poti, tako s policijami zahodnobalkanskih držav kot seveda tudi s sodelovanjem Ministrstva za notranje zadeve z ostalimi ministri, tudi mi ministri se srečujemo na temo upravljanja migracij. Kar se tiče delovanja slovenske policije, je tako, kot sem že povedal. Z izravnalnimi ukrepi policija deluje predvsem na komunikacijah, tako na cestni komunikaciji kot

Ilegalni migranti, osebe se vozijo z vlaki, avtobusi, tudi v tovornjakih so skriti. Tukaj gre predvsem za tihotapljenja teh ljudi prek državnih mej. Gre za problematiko, ki jo naslavljajo vse policije v Evropi. Slovenija je samo tranzitna država, prek katere poteka migrantski tok tihotapljenja teh ljudi v ciljne države Evropske unije. Tukaj slovenska policija dnevno prijema številne tihotapce in jih procesira v skladu z ustrezno zakonodajo, ki jo Slovenija na tem področju ima. Kar se tiče mednarodnega sodelovanja, naj povem, da slovenska policija deluje v enotah agencije Frontex pri varovanju državnih mej. To je zaenkrat zelo učinkovito delovanje evropskih policij v agenciji Frontex, ki preprečujejo predvsem tihotapljenje teh oseb prek državnih mej. samo ena izmed držav, kjer poteka tranzit prek državnega ozemlja. Glede na to, da ste prej navedli številke – seveda, policija število nezakonitih prehodov in prejetih oseb komunicira. Tukaj je slovenska policija vseeno uspešna, ker preprečuje ilegalne migracije, in na drugi strani vsaka oseba, ki vstopi v državo, lahko zaprosi za azil, tega nikomur ne odrekamo. Je pa res, da je eno namera za azil in drugo postopek

ne pomeni, da bo to nujno razbremenilo Slovenijo. Prej nasprotno, oni so se prej izjemno trudili za to, da bi izpolnili šengenske pogoje, zdaj pa je seveda Slovenija toliko bolj izpostavljena. In če ne izpostavimo dovolj jasno, ostro nadzora na južni meji, nam ga sosedje, konkretno Avstrijci, vzpostavijo na naši severni meji. Vsa Gorenjska zato trpi, vi to dobro veste, saj ste doma z Bleda. Praktično ne mine vikend, ko nimamo kolon vsaj tovornjakov tja do Bleda, včasih še praktično čez celo Gorenjsko. Kakšno bo to v konici turistične sezone, si lahko samo predstavljamo. To bodo velike materialne izgube, ne samo zaradi izgubljenih ur, ampak tudi zaradi izgubljenih poslovnih priložnosti. Zato je temu vprašanju treba posvetiti več pozornosti. Drugo, kar je, je pa seveda vprašanje varnosti. To vprašanje varnosti, zato še enkrat postavljam posebej to podvprašanje, je vezano tudi na ravnanje Evropske unije. Na zadnjem srečanju ministrov Evropske unije je bilo objavljeno, da je bila, menda s preglasovanjem, dosežena rešitev o obveznih kvotah. Se pravi, da bo država morala sprejemati določeno število ki jih bodo poslale druge države, in da če tega ne bo storila, bo zato tudi deležna posebne, izjemno visoke denarne kazni.

Hvala lepa, še enkrat, za to dodatno vprašanje. Republika Hrvaška je prevzela obveznost varovanja zunanje šengenske meje Evropske unije, nenazadnje so se vse države Evropske unije na svetu ministrov za notranje zadeve decembra lani tudi strinjale, da to prevzame. prevzame. Varovanje šengenskega prostora je zaupanje, ki ga je izrazila ne samo Slovenija, ampak celotna Evropska unija Republiki Hrvaški. Nenazadnje sem tudi jaz ministra za notranje zadeve Republike Hrvaške na zadnjem svetu ministrov zadeve v Luksemburgu opozoril, da je obveznost varovanja šengenske meje sedaj na njem in da so številke ilegalnih prehodov iz Republike Hrvaške v Republiko Slovenijo izjemno visoke. Ponudili smo tudi pomoč Republiki Hrvaški, že večkrat tudi javno. Če bo želela pomoč slovenske policije, ne samo v mešanih patruljah, ampak tudi kje drugje, potem bo seveda Slovenija tudi pri tem pomagala. Kar se tiče zadnjega sveta ministrov za notranje zadeve Evropske unije v Luksemburgu, smo seveda sprejeli okvir pogajanj za Evropski parlament v zvezi s paktom za migracije in azil, kjer je bila tudi ena od tem relokacija migrantov, ki vstopijo v Evropsko unijo. Šlo je za kompromisni predlog. Slovenija se je odločila za solidarnost in pravzaprav je bila na strani solidarnih držav, kvalificirane večine, ki je odločila, da se ta okvir sprejme. Ne morem v tem trenutku še govoriti, kakšno število bo Slovenija kot obveznost prevzela, vendar gre za število oseb, za katere Slovenija zmore v azilnem procesu oziroma v azilnih kapacitetah poskrbeti. Tukaj gre za neko solidarnost, ki jo pravzaprav Slovenija kot država lahko tudi izrazi. Če bi bile te številke previsoke, bi Slovenija seveda imela zadržek, kajti že tako se soočamo z mankom azilnih kapacitet oziroma so azilne kapacitete v Sloveniji relativno zapolnjene in tudi samo osebje, ki skrbi za te osebe, ki so v postopku pridobivanja azila, mednarodne zaščite,

Hvala. Vsekakor je to, kar je zdaj povedal gospod minister, dovolj alarmantno, poleg že samih podatkov o štirikratnem povečanju števila vdorov ilegalnih migrantov in osemkratnem povečanju števila azilantov v Sloveniji z zadnjim primerljivim obdobjem. Namreč, kaj je povedal? Povedal je, da je Slovenija za razliko od preteklosti, ko je tam vedno izrazila pridržek, zdaj pristala na sistem obveznih kvot in plačevanja kazni za tiste, ki bi to odklonili, kar je po mojem mnenju veleizdaja slovenskih interesov. O tem bi moral odločati Državni zbor, preden se karkoli takega sprejme. Če se to ni storilo, se ni spoštovalo ne predpisov, ki urejajo naše delo, ne ustavnega reda Republike Slovenije in poteptalo se je interese državljank in državljanov, ki imajo pravico po ustavi živeti varno, imajo pravico, da uživajo sadove svojega dela v blaginji države, imajo pravico, da nihče ne poseže v njihovo osebno integriteto in jih kakorkoli ogrozi. In to še posebej velja za ranljive skupine. In nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico. Gospe in gospodje, zato je predlog za razpravo v Državnem zboru o tem utemeljen. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 28. junija, v okviru glasovanj. Kolegica Alenka Helbl bo zastavila vprašanje ministru za okolje, podnebno in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvolite, kolegica. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister! Moje današnje vprašanje je namenjeno namenjeno pomembni, a mogoče malo bolj ozko lokalni problematiki. Vlada je namreč v drugi polovici leta 2022 po tiho dokapitalizirala HSE, in sicer najprej s 300 milijoni za premostitev likvidnostnega primanjkljaja in nato še z dodatnimi 192 milijoni evrov. HSE je tako v začetku tega leta vrnil prvih 100 milijonov evrov. Vendar pa težava ni zgolj v visoki dokapitalizaciji, ampak v delovanju vlade, ministrstva in HSE glede na določanje proizvodnih cen električne energije za nazaj. HSE je namreč znižal višino cene električne energije pri proizvajalcih, če grem na lokalno problematiko, tudi pri Dravskih elektrarnah Maribor in tudi pri Savskih, Soških. Da pa se osredotočim na Dravske elektrarne Maribor – cena električne energije, ki jo HSE kot edini lastnik Dravskih elektrarn odkupuje od Dravskih elektrarn, je torej sestavni del formule izračuna koncesijske dajatve za obrečne občine. HSE je v jeseni 2022 uskladil cene za nazaj, torej v letu 2020, in s tem spremenil formulo za izračun koncesijske dajatve za obrečne občine za nazaj ter s tem posledično zmanjšal koncesijske dajatve za občine in tudi državo. Septembra 2022 je bil namreč torej sprejet Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki v 21. členu določa višino plačil za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v letih od 2022 do 2025. Plačilo za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije se za leta od 2022 do 2025 določi v enaki višini na enoto proizvedene električne energije, kot so jo plačevali koncesionarji v leto 2020. Za Dravske elektrarne Maribor oziroma za Dravsko dolino pa to podrobneje določa Uredba o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije. Ne glede na to, da je bil zakon sprejet lani septembra, pa ste ga na državni ravni upoštevali, kot da bi veljal že celotno lansko leto. Obrečne občine so s tem utrpele več 100 tisoč evrov škode v svojih proračunih, vse skupaj pa nanese več milijonov evrov. Glede na navedeno me zanima: Kakšno je vaše stališče do te problematike? Ali se zavedate, da ste s tem povzročili škodo vsem občinam

začeli reševati energetsko krizo in v katerem je bilo stanje na energetskem področju sile nedorečeno. Negotovost je bila zelo velika za dobavo ne samo zemeljskega plina, ampak tudi električne energije.

Tega smo zagotovili z alternativnim virom iz Alžirije. Potem pa smo se lotili zelo hitro tudi naslavljanja, kako zagotoviti električno energijo. Najprej je bila tukaj kriza razpoložljivosti. Namreč, lansko leto je bila huda suša. Iz tega naslova je bilo manj hidroproizvodnje. Ker je bila manjša proizvodnja, je bil seveda potem tudi manjši znesek iz koncesije, govorim za leto 2022, hkrati pa je bil vseeno znesek na enoto lansko leto precej večji kot pa prej v povprečju desetih let. Ko smo iskali vire, kako zagotoviti čim bolj poceni električno energijo za ljudi, smo iskali vse možne vire. In edino smiselno se nam je zdelo, da postavimo tudi koncesije, ki so vir tako za občine kot tudi za državni proračun na eni strani, hkrati bi pa država dajala skozi znižano ceno električne energije na drugi strani, da se zamrzne na račun izpred krize, se pravi, zadnje revidirano letno poročilo, ki so ga proizvajalci imeli v tistem času, ko smo te podatke iskali od proizvajalcev, to je bilo leto 2020. seveda se je zamrznila višina koncesije na 4,33 evrov na megavatno uro, kar pomeni, da je ta koncesija skladno z zakonom, ki smo ga sprejeli, pravzaprav ste ga sprejeli v Državnem zboru, v 21. členu za leto 2022, za leto 2023, 2024 in 2025. Skratka, dokler bodo tako negotove razmere, kot še vedno trajajo, bo višina koncesije ostala enaka. Jaz tukaj ne vidim, da bi bila kakršnakoli škoda povzročena, še posebno, ker je višina koncesije večja, večja, kot je bila leta 2018, in sicer skoraj 3 % več. V zneskih je seveda potem to odvisno, kakšna je proizvodnja, ampak jaz verjamem, da letos ne bo tako zgodovinsko nizek vodostaj, kot je bil lani, in prvi štirje meseci to dokazuje, da je proizvodnja iz hidroenergije precej večja, kot je bila lansko leto, tako da bo tudi znesek koncesije večji. Lansko leto je bil 8 milijonov, leto pred tem pa 15 milijonov, ampak govorimo o predkriznem letu, medtem ko leta 2022 pa govorimo že o krizi, ker je meseca februarja nastala kriza v Ukrajini. Hvala.

občine prejemajo pavšalna oziroma koncesijska plačila skozi vso leto in so bila pavšalna plačila v letu 2022 izračunana na višino cene v tekočem letu. zmanjšanjem proizvodnje cene elektrike za nazaj, pa je bilo v poračunu jeseni 2022 naknadno ugotovljeno, da je v lanskem letu prišlo do preplačil občinam,

v višini okrog 500 tisoč evrov, z ministrstva pa so oziroma ste letos občini kar tako mimogrede ali pa, če rečem tako po naše, mrtvo hladno poslali dopis, da zaradi preplačil koncesije v letu 2022

mnoge občine ob reki Dravi primorane ustaviti kar veliko investicij, tudi tiste, ki so vezane na evropska sredstva, in tudi sprejemati spremembo proračuna oziroma rebalanse občin. Ali se zavedate, da so s tem občine prikrajšane in ne bodo izvajale investicij, tudi tistih, ki so vezana na evropska sredstva? Če se tega zavedate, ali boste zagotovili dodatna sredstva za občine in s tem omogočili nemoteno delovanje, razvoj in

lepa. Greva po vrsti. Radlje ob Dravi, od leta 2013 do leta 2022 so bili zneski koncesij, podatek sem pridobil od Dravskih elektrarn, verjetno je dopis prišel od Dravskih elektrarn, ne od našega ministrstva,

letu 2017 374 tisoč, leta 2020 560 tisoč, leta 2021 641 tisoč. Govorim samo iz naslova koncesije, ne govorim pa še iz naslova vodnih povračil. je nastala energetska kriza v mesecu februarju lansko leto, je bilo treba iskati vire iz vseh možnih virov, ki so, in edino smiselno se nam je zdelo, da vsak deležnik sorazmerno participira. Na eni strani smo morali lastniku Dravskih elektrarn, to ste pravilno ugotovili, je Holding Slovenske elektrarne, naknadno vplačati kapital zaradi zagotavljanja likvidnosti, da smo sploh lahko dostavili električno energijo končnim odjemalcem, tudi vam, vsem gospodinjskim odjemalcem. Šli smo na zelo mehke ukrepe. Marsikatera država članica je šla na trde ukrepe, da so zniževali temperaturo regulacije skozi zimo. Mi smo imeli

koncev potrdili v Državnem zboru, ta parlament ga je potrdil, mi smo ga predlagali. V 21. členu jasno piše, da se koncesija ni znižala, ampak se je samo zamrznila na nivo leta 2020. Prej sem pa vam govoril, kako so koncesije rasle. koncesije so pa seveda odvisne od dveh spremenljivk. Ena spremenljivka, ki je pa zelo velika, je, kakšna je proizvodnja, proizvodnja je odvisna od vodostaja, je pa direktno povezan z vremenskimi neprilikami. Jaz verjamem, in to se tudi dokazuje v prvih štirih mesecih letošnjega leta, da imamo bistveno večjo proizvodnjo, tako bo tudi znesek koncesije bistveno večji, kot je bil lansko leto. Ne vemo pa, kakšen bo do konca leta. Ampak znesek koncesije, se pravi 1 evro na kilovatno uro, je bil pa zamrznjen na nivo leta 2020, niti ne na najnižji možni nivo, ampak na zadnje leto, preden so bili revidirani preden so bili revidirani izkazi gospodarskih družb znotraj energetike. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala Imate, spoštovana poslanka, besedo za postopkovni predlog, in sicer, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala za besedo. Okej, zdaj ste mi v tej dopolnitvi odgovora povedali že tisto, kar ste mi v prvem delu odgovora povedali, pa nič novega, ker niste odgovorili na vprašanji, kako bo z lokalnimi skupnostmi in čemu potem dopis na občino, da zaradi preplačil koncesije v leto 2022 v leto 2023 iz naslova koncesij ne bodo dobili niti evra koncesijske dajatve. To so podatki iz lokalnih skupnosti in niste mi odgovorili na vprašanje. Se mi zdi, da je to pomembna tema za vse obrečne občine, ki so pač ta koncesijska sredstva načrtovale v svojih proračunih. Od tega je v neki manjši občini seveda tudi marsikaj odvisno, kar je pa tudi zelo pomembno za Slovenijo in razvoj lokalnih skupnosti in vsega, kar pač si ljudje lahko dovolimo, da dobimo od države. Hvala lepa. Spoštovana poslanka, opozarjam, da bi morali izrecno povedati, da želite razpravo, tega žal niste storila, tako da opozarjam tudi vse ostale poslance na to okoliščino, mi je zelo žal, ampak … Izvolite, postopkovno.

navedete, kajti tudi sama sem bila že v situaciji, ko sem to pozabila in potem ni bilo sploh glasovanja o tem. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 28. junija 2023, v okviru glasovanj.

Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister! V državi smo pred sprejetjem nove strategije prostorskega razvoja do leta 2050. To bo temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. Gre za krovni akt, ki skupaj z drugimi razvojnimi dokumenti določa dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja države, daje izhodišča za regionalno in lokalno raven ter nudi osnovo za usklajevanje interesov deležnikov. V Državnem zboru je v obravnavi ta predlog resolucije o strategiji prostorskega razvoja in v predlogu je naveden cilj številka 3 – zagotoviti kakovost življenja v urbanih in podeželskih območjih.

da zagotovite uresničitev tega cilja do leta 2050? Še posebej prosim za odgovor: Kakšen bo miks ukrepov za ohranjanje kulturne krajine in s tem razvoj ruralnih, podeželskih, demografsko ogroženih območij?

najprej povem, da sem zadovoljen, da je po osmih letih usklajevanj, delu na terenu z vsemi deležniki, s slovenskimi občinami, vsemi, ki sodelujejo pri urejanju prostora, strategija prostorskega razvoja v zaključni fazi tu v Državnem zboru. Tudi hvala vsem poslancem, ki ste že do sedaj sodelovali pri sprejemanju, in verjamem, da bomo prišli tudi do uspešnega zaključka. In res je, tretji cilj od petih je petih je zagotoviti kakovost življenja na urbanih in pa podeželskih območjih. V strategiji predvidevamo konkretne cilje za izboljšanje življenja na urbanih področjih in na podeželju. In v kontekstu vse večjih vremenskih ekstremov posledica podnebnih sprememb želimo zagotoviti bistveno boljšo dostopnost do zelenih površin v mestih. V urbanih območjih postavljamo cilj pet minut hoje do zelene površine v velikosti najmanj pol hektarja strnjenega in zaokroženega območja ali pa 15 minut hoje do javne zelene površine v velikosti najmanj enega hektarja. Zagotoviti želimo tudi, da bo delež javnih in odprtih zelenih površin dosegel vsaj 40 % površin v naselju. Ta cilj in te cilje bomo konkretneje opredelili z akcijskim načrtom strategije, ki je seveda predviden takoj po sprejetju same strategije. Vendar to ne pomeni, da v tem trenutku ne potekajo aktivnosti tudi na tem področju. Sedaj ravno s kolegoma ministroma in njihovimi ekipami na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo in pa Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj sodelujemo pri pripravi mehanizmov celostnih teritorialnih naložb za financiranje urbanih prenov in vzpostavitev dodatnih zelenih površin. To je del kohezijske politike v programu, ki smo ga sprejeli, in to je program od leta 2021 do 2027. Koncept prostorske strategije do leta 2050 krepi tudi vlogo širših mestnih območij znotraj našega policentričnega sistema. To je pomembno tudi za vse tiste prebivalce, ki živijo na podeželju, saj bodo v širšem mestnem območju z razvojem integriranega javnega potniškega prometa deležni boljših prometnih povezav. Poleg tega pa strategija izpostavlja vlogo manjših središč tu se postavlja za osnovo izboljšanje dostopnosti storitev v njihovem pretežno podeželskem zaledju. Pomembno je, da imamo tu postavljeno logiko smotrne delitve posameznih storitev med različnimi ravnmi središč ter središči znotraj širših mestnih mestnih območij. S tem preprečujemo podvajanje teh storitev, kar pomeni, da jih zagotavljamo v dovolj velikem številu in pa da onemogočamo padanje kakovosti teh storitev. Na podeželju želimo s strategijo prostorskega razvoja okrepiti tudi prostorsko identiteto. Že desetletja to upada, predvsem zaradi negativnih učinkov suburbanizacije in pa periurbanizacije. Zmanjšati želimo tu predvsem površine razvrednotenih območij. Tudi tu smo opravili že kar pomembno delo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pa tudi s prostorskimi načrtovalci smo pripravili smo pripravili smernice za pripravo odloka o urejanju naselij in krajine. In to je zelo dobro izhodišče za pripravo konkretnih urbanističnih in pa krajinskih rešitev na manj urbaniziranih in na podeželskih predelih Slovenije. Tu želimo, kot sem rekel, oživiti razvrednotena območja podeželju, kar je seveda tudi eden od ciljev strategije prostorskega razvoja do 2050. Če zaključim. Kot lahko vidite, imamo v strategiji zelo dobro opredeljene cilje, tudi natančneje razdelane. Potrebna bo seveda še operacionalizacija le-teh, vendar pa že v tem trenutku vodimo tudi aktivnosti in projekte, ki Slovenijo približujejo želenemu stanju prostorskega razvoja tako v urbanih območjih kot tudi na podeželju. Ravnotežje med tema dvema je ključno za dosego kvalitetnega življenja,

Najlepša hvala. Nadaljujemo z ustnimi poslanskimi vprašanji. Besedo ima poslanec Zoran Mojškerc, in sicer bo postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovana gospa ministrica, nekaj je bilo že uvodoma pri vprašanjih predsedniku Vlade izpostavljeno, da se Slovenija utaplja v cestnih zastojih, predvsem okoli turistične sezone, sam pa se bom fokusiral od vsakodnevnih cestnih zastojev na nek drug del slovenskega cestnega omrežja, in sicer regionalno cesto, ki severno Primorsko povezuje z notranjostjo države, tako imenovano Keltiko. V zadnjih dveh desetletjih je namreč v obnovo te ceste država vložila verjetno čez 100 milijonov evrov, če računamo, da se je samo za odsek med Bačo pri Modreju in Želinom porabilo 21 milijonov evrov. Leta 2019 je bila cesta med Godovičem in Idrijo zaprta kar en mesec, obvoz do Idrije pa je potekal preko Nove Gorice. Problem pa se pojavi tudi, ko regionalna cesta zapusti idrijske soteske in in potem pot nadaljuje čez Hotedršico, Kalce in Logatec do priključka na primorsko avtocesto. Zaradi velike gostote prometa se tako v krajih, ki sem jih ravnokar naštel, v prometnih konicah pojavljajo kolone, ki se predvsem v Logatcu vlečejo čez celo naselje. V luči tega me zanima: Kako daleč je postopek izvedbe logaške obvoznice oziroma prenove celotne Keltike, ki se je napovedala skoraj 20 let nazaj? S preusmeritvijo prometa na vzporedno cesto bi se namreč prebivalcem ob tej cesti

Najlepša hvala. Jaz mislim, da je danes tole že tretji projekt, ki je bil načrtovan dolgo nazaj, pa zdaj nekako pričakujete, da se bo vse kar v nekaj mesecih spremenilo. Veliko se dela v Sloveniji, absolutno nismo pozabili na državne ceste, ampak roko na srce, ta projekt, o katerem sprašujete, je pa res še v zelo zgodnji fazi. Skratka, projekt je v začetni fazi državnega prostorskega načrtovanja, v kateri potekajo pridobivanje in pregled obstoječe dokumentacije ter priprava tehničnih podatkov z oceno vrednosti projekta in terminskim planom. Projektna naloga in ostala dokumentacija je pripravljena za začetek postopka javnega naročila za izbor izvajalca, za izdelavo pobude, analizo smernic in izdelavo drugih strokovnih podlag za pripravo državnega prostorskega načrta. Mogoče samo še to, da je projekt logaške obvoznice del tako imenovane četrte razvojne osi, ki je cestna povezava čezmejnega pomena in hkrati tudi del notranjega obodnega cestnega obroča. Tako da je lahko obvoznica Logatec zelo Logatec zelo pomembna, ampak je mogoče en manjši segment te cele trase, pa, kot sem rekla, ali nam je všeč ali nam ni všeč, smo še pri tem projektu zelo na začetku.

pa očitno se vsaj z načrtovanjem državnih prostorskih projektnih nalog in podobnih zadev, nekam vseeno premika, ampak bi pa

držali za besedo na vseh naslednjih sejah. Izvedba razpisa, ko iščemo izvajalca, ki nam pomaga narediti vso to dokumentacijo, je prvi korak, pa verjetno tudi najlažji korak pri tem projektu. Kot rečeno, nismo pozabili, iskreno pa, bom rekla, nismo še tako blizu začetka gradnje, kar bi vi, sem prepričana, radi slišali. Hvala lepa. Se odpovedujete postopkovnemu? Torej nadaljujemo s poslancem Damijanom Zrimom, ki bo postavil ustno poslansko vprašanje ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! V obdobju od 2014 do 2020 je bilo v Sloveniji iz programa evropske kohezijske politike na voljo dobre 3 milijarde evrov, od tega 1,4 milijarde evrov iz sklada za regionalni razvoj, 914 milijonov evrov iz kohezijskega sklada, 718 milijonov evrov iz socialnega sklada ter 18 milijonov evrov iz pobude za zaposlovanje mladih. Ta evropska kohezijska sredstva, ki jih dobimo iz evropskega proračuna, so pomemben vir financiranja določenih projektov v tej državi, sploh ko gre za razvoj lokalnega okolja, bodisi na podeželju bodisi v mestih. V zadnjem desetletju so predstavljala glavni vir naložb na številnih področjih, torej regionalni in urbani razvoj, investicije v cestno in železniško infrastrukturo, zaposlovanje in socialno vključevanje, raziskovanje in inovacije, digitalna transformacija gospodarstva ter izpolnjevanje ciljev na področju podnebja in biotske raznovrstnosti. Ker se programsko obdobje evropske kohezijske politike s koncem letošnjega leta zaključuje, bi vas vprašal sledeče: Kako je s koriščenjem sredstev iz obdobja 2014–2020? Ali bomo uspeli 100-odstotno izkoristiti vsa razpoložljiva evropska sredstva? Kako kaže naši državi v primerjavi z ostalim državam? Zaokrožila pa je tudi informacija, da naj bi Evropska komisija podaljšala izvajanje programa

Zahvaljujem se za postavljeno vprašanje, spoštovani gospod poslanec. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Vsako jutro, ko prižgem kompjuter, najprej pogledam, kako smo s stanjem črpanja kohezijskih sredstev v primerjavi z ostalimi državami. Prej smo poslušali poročilo ministra za finance o črpanju sredstev iz naslova načrta za okrevanje in odpornost. To sta dve različni stvari, ki se pogostokrat mešata. Eno je kohezija, drugo je načrt za okrevanje in odpornost, mečemo pa vse skupaj pogostokrat v isti žakelj evropskih sredstev. Pri koheziji bom povedal, da je na današnje jutro rezultat črpanja izjemno dober. Mi smo ta trenutek na šestem mestu med vsemi evropskimi državami, na 90 odstotkih počrpanih sredstev, kar v denarju pomeni 3 milijarde 9 milijonov 344 tisoč evrov, kar pomeni, da imamo še do zaključka črpanja nekje približno 300 tisoč evrov za porabiti. To je v bistvu rezultat zelo dobrega dela te vlade v zadnjem letu in usklajenega in mesečnega spremljanja črpanja kohezijskih sredstev. Posledično smo tudi zaradi tega v četrtek na seji Vlade sprejeli spremembo operativnega programa kohezijske obdobja 2014–2020, in sicer v enem delu, kjer je ocena tveganja, da ne bomo uspeli vseh sredstev počrpati iz naslova protipoplavne varnosti. Ta denar je bil prestavljen, torej alociran na področje železniške infrastrukture. Sredstva iz naslova CARE, ker, kot veste, je bil prekinjen projekt energetske sanacije Kliničnega centra, ta denar namenjamo za nakup drage medicinske opreme. Ta sprememba programa gre zdaj na komisijo, kjer bomo v bistvu, kar je že usklajeno s komisijo, tudi dobili potrditev za to, da bomo do konca leta 100-odstotno počrpali vsa kohezijska sredstva. Dejansko smo ena izmed 13 držav, ki smo soglašali s

projekti morajo biti zaključeni, bo pa obračunsko obdobje podaljšano za eno leto, kar bo bistveno olajšalo izvedbo vseh administrativnih del, ki so povezana s tem, da potem upravičenci dobijo tudi svoja sredstva nazaj. Je pa komisija tudi na predlog nekaterih drugih držav članic

katerikoli državi ostala sredstva iz kohezije 2014–2020, ta sredstva porabi za pomoč tistim malim in srednjim podjetjem in gospodinjstvom, ki so utrpeli največ škode zaradi energetske krize. Skratka, če potegnem pod črto, mi bomo počrpali vsa sredstva v višini 3,3 milijarde iz kohezijskega obdobja 2014–2020 100-odstotno.

Zanima me tudi za prihodnjo perspektivo. V prihodnjih letih si lahko obetamo nekaj več kot 3,2 milijarde evrov sredstev. Zanima me: Kdaj bodo lahko župani in županje od Goričkega do Pirana Pirana upravičeni do teh sredstev? Sami ste dejali, da boste tudi prva sredstva odobrili, razpisi gredo baje ven. Če lahko še v tej smeri kaj poveste. Hvala. Najlepša hvala. Minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. reklama za Krvavec: »Jože, mi smo pripravljen, požen!« Mi smo to povedali aprila meseca, to pomeni, da je za kohezijsko obdobje 2021–2027 praktično vse pripravljeno. Mi že pripravljamo prve razpise skupaj z ministrstvi v višini 62 milijonov evrov. Ambicijo imamo, da letos razpišemo za 600 milijonov evrov sredstev iz naslova tega kohezijskega obdobja. Kar pomeni, da smo pripravili vse potrebno, partnerski sporazum, program, uredbo, odbor za spremljanje in vse interne akte, tako da lahko ta sredstva zdaj črpamo, ker se zavedamo, da je finančna perspektiva nekoliko krajša in da bo treba nekoliko pohiteti zato, da bomo uspešni. Odprti so vsi štirje interreg projekti, Slovenija–Madžarska, Slovenija–Italija, Slovenija–Avstrija, Slovenija–Hrvaška. Zaključujemo norveški mehanizem in v drugi polovici leta bomo imeli vse pripravljeno, da bomo črpali švicarski mehanizem. Kar se kohezijskih

dr. Emiliji Stojmenovi Duh, ki pa je danes na žalost odsotna. Tako da se, spoštovani poslanec, prosim, tudi opredelite, ali želite od nje prihodnjič ustni odgovor ali pisni odgovor. Izvolite.

dobro leto od konstituiranja nove vlade. Pred sabo imam dokument iz septembra 2019, časa, ko je vlado vodil gospod Marjan Šarec. Kot soavtor sem skupaj s številnimi strokovnjaki na Obrtnem sejmu v Celju septembra 2019 predstavil nosilno resolucijo Slovenija kot nosilka digitalne preobrazbe. To je bil naslov te resolucije, ki je zelo ambiciozno zastavila cilje naše države na področju digitalizacije, kot enega ključnih vplivov. To smo počeli preden si je sploh Evropska komisija zastavila takšen mogočen cilj. V točki 5 smo predstavili takrat, lahko bi rekel, zelo smelo odločitev te resolucije, da vlada razmisli o ustanoviti Ministrstvo za digitalizacijo, ki bi bil nosilec digitalne preobrazbe kot osrednjega koncepta in inovativne, predvsem pa digitalne Slovenije. Pod 8. točko smo pa že takrat napovedali, da je treba vključiti enotno digitalno identiteto in poenoten osebni dokument. Seveda se takrat to ni uresničilo, sama resolucija je bila s strani leve vlade zavrnjena. V času tretje vlade Janeza Janše, ob koncu te vlade smo začeli izdajati biometrično osebno izkaznico, ki je dobila nagrado številnih visokih tehnoloških podjetij kot eno najbolj inovativnih, najbolj dodelanih biometričnih osebnih izkaznic ne samo v Evropi, tudi na Bližnjem vzhodu. Šlo je za enega največjih uspehov Slovenije, vsaj na področju notranjih

da na tem ministrstvu danes vladajo katastrofalne razmere, mobing nad podrejenimi, ustanovil se je celo sindikat na pobudo sodelavcev Direktorata za informatiko, da ljudje odhajajo na daljše bolniške, da iz teh bolniških celo eni puščajo službe, kljub temu da nimajo druge službe, da ministrstvo dobesedno tone zdaj, ko bi moralo v največjem zaletu nuditi že konkretne rešitve. Torej, po enem letu nimamo nobene konkretne rešitve tega ministrstva.

Najlepša hvala. Mislim, da se niste opredelili, ali želite ustni ali pisni odgovor. Izvolite. Hvala lepa. Naslednje ustno poslansko vprašanje bo postavil poslanec Bojan Podkrajšek ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, hvala za dano besedo. Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, ministrom, ki so v dvorani! Moje vprašanje se bo ministrici za infrastrukturo v Republiki Sloveniji mag. Alenki Bratušek. Spoštovana ministrica, že kar nekajkrat sem postavil poslansko vprašanje glede investicij v cestno infrastrukturo v Republiki Sloveniji.

pogovarjati se z veliko župani. Skratka, župani govorijo, da se investicije, tiste, ki so bile začete, nekatere ustavljajo, nekatere investicije se sploh niso začele.

vlade izteka in se tudi seveda največkrat zgodi, da do tiste investicije sploh ne pride. Spoštovana ministrica, me zanima,

bi slišati: Kje se stvari ustavljajo in zakaj se ustavljajo? Zakaj se tiste investicije ne začenjajo? Predvsem pa me seveda skrbi: Zakaj se investicije prenašajo v

se morajo in se bodo izvršile do konca tako, kot so bile podpisane. Kar se tiče denarja, to je prva stvar in to sem povedala tudi na srečanju vseh slovenskih županov, ki smo ga imeli s predsednikom in praktično vsemi ministri naše vlade. Skratka, ne drži, da se investicije ustavljajo. To je prva stvar. Druga stvar. Že večkrat smo v tem državnem zboru razpravljali o tem, to je res, tako imenovanih sofinancerskih sporazumov z občinami je bilo v letu 2021 podpisanih 80, vsa leta prej povprečno 20. Kar pomeni, da je bilo obljubljenega v letu 2021 in v prvi polovici leta 2022 bistveno več, kot sploh lahko izpeljemo. In v teh sofinancerskih sporazumih ni določene nobene dinamike, kar pomeni, da se nič ne prestavlja. In naslednja stvar, v letu 2023 je za cestni promet in infrastrukturo načrtovano 234 milijonov. Leta 2021, to je zadnje polno leto prejšnje vlade – veste, koliko je bilo teh investicij? Praktično pol manj. 166,8 milijona. znesek se praktično podvojuje. Ampak absolutno pa mi, ker vemo, kako se z javnim denarjem dela, razpisujemo in podpisujemo samo toliko pogodb, kot je denarja. Če je bila prej praksa, bom rekla, drugačna, pa je bilo mogoče na pamet obljubljeno županom ali pa ljudem kar tako malo na počez, tega filma je konec. Ja, imamo sprejet proračun, načrt razvojnih programov, projekti so tam načrtovani in skladno s tem se bodo projekti tudi izvajali. Ampak še enkrat, denarja je v letu 2023 dvakrat toliko, dvakrat toliko, kot ga je bilo v letu 2021. To je res veliko denarja. Ja, razlog je lahko tudi v enem delu ta, da se končuje finančna perspektiva in je treba pospešeno ta denar porabljati, ampak ne drži to, kar danes zdaj že tretjič slišim, ne drži. Razen, bom še enkrat povedala, ko je gospod Krivec tukaj, za cesto Bovec–Kobarid, lokalna skupnost želi, da se v času poletne turistične sezone dela ne izvajajo. Ja, in zato so v tem obdobju, mislim da od 15. junija do 10. septembra dela ustavljena, ampak to ni bila naša želja, to je bila želja lokalne skupnosti zaradi turistov, ki bi jih to obremenjevalo. Denar je zagotovljen, lahko skupaj v NRP pogledamo. Skratka, od projekta do projekta je treba pogledati, kar vsesplošno nabijanje, da se pa investicije ustavljajo, pa res ne drži, no, in se ne. Se ne. In še enkrat zagotovilo, za vse podpisane pogodbe

spoštovana ministrica, bili ste predsednica Vlade, ste že drugič ministrica za infrastrukturo, tako da imate na tem področju mnogo izkušenj. Mi pa verjemite, sem že nekaj časa v tem Državnem zboru pa tudi poznam delovanje Direkcije za ceste pa Ministrstva za infrastrukturo. Spoštovana ministrica, investicije po Sloveniji … Seveda, midva si lahko postavljava zdaj vprašanje cel popoldan, vi boste seveda to znali spretno povedati, da vse teče. Seveda, jaz sem bil na začetku mandata začuden, predvsem, ko ste vi nastopili mandat,

ali so mogoče celo vzrok, da na nekaterih segmentih tudi tukaj stvari malo šepajo? To je en del mojega vprašanja, tako da ne boste mislili, da nabijam počez. Če bom to vprašanje še večkrat postavljeno, si pač bom mogel zdaj vzeti čas, vzeti slovenske občine, investicije, pa da vidimo, podpisane pogodbe, dela ustavljena, da se pogodbe niso začele izvajati … Skratka, ministrica, jaz ne sprašujem politično, kajti nikoli

pa je naš minister tam notri. Spoštovana ministrica, jaz mislim, da bi bili dosti bolj zahtevni do tistega ministra, če bi slučajno sedel na oni strani.

In če se kje dogaja, da gredo stvari drugače, če imate podatke, bom zelo vesela teh podatkov, da bomo lahko stvari uredili. uredili. Jaz vem, pa sem izvedela naknadno za dva projekta, kjer so zapisali, da je treba zaradi pomanjkanja sredstev terminski plan prilagoditi. Na teh dveh projektih so stvari urejene in tudi na vseh ostalih bodo morale biti urejene, ker je podpisane pogodbe treba spoštovati. Pika. Tukaj ni mogoča kakršnakoli razprava. In se strinjam, prvič, da se ti projekti ne delijo na leve in desne, na opozicijo in koalicijo. Večkrat sem že povedala, da so infrastrukturni projekti projekti več mandatov. Redkokateri projekt, sploh malo večji, se začne

Ampak jaz vam drugače, kot da vam tudi s številkami povem, da je letos dvakrat toliko denarja kot leta 2021, [ne morem povedati]. Dvakrat toliko, to so ogromni zneski, želja je pa po celi Sloveniji, verjamem, še za trikrat toliko, kot imamo denarja zagotovljenega. Zdaj bomo pripravljali spremenjen proračun za leto 2024–2025 in naprej in tam bo tudi jasna slika, katere projekte bomo v naslednjih letih financirali. Vsega, kar je bilo podpisanega z občinami, zato sem začela s tako imenovanimi sofinancerskimi sporazumi, vsega pa v naslednjih, in to tudi jaz županom povem zelo odkrito, da je to bolj spisek želja kot kakršnakoli konkretna zaveza, ker ni noter niti točne dinamike, samo piše, da enkrat, ko bo denar, pač ta projekt bo izveden. Tako da se sama zavzemam za to, da bi ti sofinancerski sporazumi, ki se podpisujejo z občinami, vključevali tudi izvedbo ali pa samo gradnjo projekta, ker tudi občina mora vedeti, kdaj mora v svojem proračunu zagotoviti denar. Na koncu še enkrat, projekti se ne ustavljajo, vse podpisane pogodbe se bodo spoštovale, v prihodnosti pa seveda skladno s proračunskimi Hvala še enkrat podpredsednik. Hvala tudi ministrici za odgovor. danes izrecno nisem želel izpostavljati kakšnega projekta, ki je tudi mojemu volilnemu okraju, in sprašujem za vse slovenske občine, seveda za vse investicije. Spoštovana ministrica, vi seveda mi poveste, da zadeve tečejo.

Se bom pa potrudil, seveda z mojimi sodelavci, da gremo od projekta do projekta in da vidimo, ali nam župani po Sloveniji govorijo netočne informacije ali jih včasih dobivamo z Direkcije Republike Slovenije za ceste ali pa v današnjem primeru tudi od vas. Spoštovani podpredsednik, predlagam, da se opravi javna razprava v tem Državnem zboru. Hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 28. junija 2023, v okviru glasovanj. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospod Robert Janev bo postavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister! Nedavno je Fakulteta za šport predstavila rezultate gibalnih sposobnosti naših otrok na podlagi športnovzgojnega kartona, in sicer so rezultati iz 357 šol, kar je približno 130 tisoč otrok. In rezultati so zaskrbljujoči. Verjetno ste s tem seznanjeni. Več kot 60 % otrok v bistvu ne dosega ravni gibalnih sposobnosti, ki so jih dosegali pred epidemijo. Seveda govori o tem, da protikoronski ukrepi v bistvu na nek način obstajajo in ostajajo še vedno prisotni in še niso odpravljeni. Ne glede na to, da je normalizacija šolskega procesa vplivala na izboljšanje v primerjavi z letom poprej, smo še vedno nekje na ravni leta 2011.

pozdravljam dejstvo, da ste sledili moji pobudi in to problematiko gibalnega deficita tudi naslovili skozi razpis, s katerim ste šolam na nek način omogočili večje število ur športne vzgoje. Seveda gre samo za tiste šole, ki so se prijavile, in ne za vse. Zato se verjetno strinjate z menoj, da bomo to problematiko gibalnega deficita dejansko odpravili in se nehali o njej pogovarjati šele takrat, ko bomo imeli sistemsko rešitev, ki bo na nek način naslavljala popolnoma vse naše otroke in mladostnike. Paradigma o tem, da bi dodatne ure športne vzgoje pri pouku dodatno obremenile naše otroke in mladostnike, vsaj z mojega zornega kota ne drži, ker športna vzgoja ni obremenitev, ampak je razbremenitev. Nenazadnje poslabšanje gibalnih sposobnosti vpliva tudi na učno delo in s tem, ko so otroci in mladostniki slabše telesno zmogljivi in gibljivi, imajo tudi bistveno manjši učni potencial. če se dotaknemo še zdravstva, o katerem je dosti govora zadnje čase, lani je država samo iz naslova absentizma porablja 700 milijonov, kar dejansko kaže na pereč problem, ki ga velja nasloviti tudi skozi oči večjega števila ur športne vzgoje. Spoštovani minister, zato me zanima: Ali ima Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v načrtu, da ukrep povečanja

Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Hvala lepa tudi, poslanec Robert Janev, za postavljeno vprašanje. Veseli me, da ste pravzaprav prepoznali, da je ta

programe dano za vse šole od 18 tisoč do približno 23 tisoč evrov. Letos je šel 1 milijon evrov za te zadeve. Pa gre za to, da so bodisi povečane ure športa, ali pa gre za to, da se otrokom dajejo neki kvalitetni kvalitetni športni programi ali pa obisk kakšnih kvalitetnih športnih dogodkov, kjer so sami aktivno soudeleženi in podobno.

To pomeni, da tukaj gre resnično za več gibanja za te otroke, ki se vključijo v ta program, in seveda tudi za določena mnenja, pogajanja, pogovarjanja o tem, kaj je pravzaprav koristno, tudi glede prehrane, glede prostočasnih dejavnosti in podobnega. je seveda treba vedeti, da šola sama po sebi ne more reševati vseh problemov, ker seveda nima vpliva na to, kako otroci preživijo svoj prosti čas takrat, ko niso v šoli. To je gotovo tudi delno pade na starše ali pa tiste, ki se z otroki ukvarjajo v tistem času, ko niso v šoli, ker navsezadnje tudi to je zelo pomembno, da so potem lahko otroci zdravi in tako naprej, torej v bistvu neke delovne navade, neke navade bivanja in delovanja in tako naprej. V resnici zdaj vidimo, da mi vpeljujemo dva elementa, eno je ta program, ki ga imamo za tiste, ki so se prijavili na razpisi, drugo je uvedba razširjenega programa. Gotovo pa seveda tukaj vi želite, da bi se tudi predmetnik spremenil na način, da bi bili otroci deležni vsakodnevne ure športa. nekje tudi naš cilj. Zato smo tudi imeli ravno v četrtek pravzaprav prvi sestanek z nekaterimi deležniki v šolstvu

socialnega skrbstva, večina je bila pa seveda šolnikov, ki to vidijo tako in drugače. Moram reči, da sem tudi sam nekako

Res je tukaj nekaj, kar me pravzaprav morda tudi malo moti, da nekatere druge stroke gledajo predvsem v svojo smer in želijo vse povečevati ure v predmetniku osnovne šole. Treba bo verjetno še kar nekaj malega pogovora in dogovora o tem, da bi našli neko tako rešitev, ki bi morala biti vsekakor dobro otroku in mladostniku zato, da bo res v bodočnosti zdrav,

Hvala za besedo. Jaz bi samo nadgradil zgodbo. Razširjen program je ena od teh sistemskih rešitev, v katero smer gre zdaj šolski sistem,

Bom pa povedal še eno zadevo, in sicer kar se tiče števila ur, ker namreč marsikdaj je tudi ta očitek, da se povečuje število ur v predmetniku. Ali gre razmišljanje tudi v tej smeri?

kvoti vsega pouka in če k temu dodamo 10 minut podaljšanja pouka, zelo hitro pridemo do tega, da imamo lahko še pet dodatnih ur katerihkoli drugih vsebin v predmetniku. Hvala.

števila obveznih ur, ko mora bi otrok v šoli, to verjetno je že zdaj postavljeno na neko mejo, ki sicer gledano evropsko ni visoka, reči, da so naši otroci vseeno v zadnji četrtini glede obremenitev v šoli, če seveda odmislimo jutranje in popoldansko varstvo, ker to je stvar, ki ni več strogo šolska zadeva, ampak je potem to narejeno zaradi tega, ker pač imajo določeni starši težave, da ne morejo biti

Namesto pri predmetih, jaz zmeraj rečem matematika, bi imeli pač nek izbirni predmet, kjer bi se ta matematična znanja pač uporabljala. In zaradi tega bi se dalo pač tu najti neke variante, kako pravzaprav ob nepovečevanju števila ur v šoli najti tudi tudi ure, ki bi bile za eno, drugo, tretje in podobno. Tu so neke variante, kjer se da nekaj narediti. Hvala lepa. Hvala. Naslednji bo postavil vprašanje gospod Tomaž Lisec ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, ki pa je odsoten, zato prosim, da se opredelite tudi o njegovem odgovoru, pisnem ali ustnem. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Najprej želim ministru za zdravje obilo zdravja. Pričakujem pa njegov ustni odgovor na naslednji seji Državnega zbora. Gre pa za zadevo, ki je poleg tega, kar sem ga že spraševal glede nujne medicinske pomoči in pa satelitskih urgentnih centrov, zelo pomembna zadeva, ki naj bi bila letos že vpeljana, pa na žalost še ni. Gre za izvajanje Pravilnika o dispečerski službi zdravstva, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2018. Ta pravilnik omenja namen, organiziranost, izvajalce, naloge, sprejemanje klicev, razporejanje enot in tako naprej glede dispečerske službe zdravstva, ki je nek predpogoj za normalno in učinkovito delovanje nujne medicinske pomoči, delovanje satelitskih urgentnih centrov, prvih posredovalcev, in nenazadnje tudi glede helikopterske nujne medicinske pomoči. Ampak zadeva je takšna, da bi morala biti ta zadeva vpeljana do konca leta 2022. Celo na spletni strani Dispečerska služba zdravstva je med drugim napisano, citiram: »Predvidena dokončna vzpostavitev službe leta 2022 Danes je 26. junij 2023 in me zelo žalosti, ko prebiram medijske članke, ki govorijo nekako takole: Naslednji val priključitve izvajalcev nujne medicinske pomoči bo septembra, Idrija, Postojna, Cerknica, Trebnje, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Splošna bolnišnice Trbovlje, potem oktobra Dolenjska, Bela krajina, Gorenjska, Murska Sobota, Laško, Obala, Prekmurci pridejo na vrsto, decembra pa še obalni zdravstveni domovi, izolska bolnišnica in Zdravstveni dom Lendava. Skratka, če pogledamo geografsko, še marsikje oziroma vsaj v polovici države dispečerska služba zdravstva ni urejena oziroma sodelovanje z zdravstvenimi domovi in pa splošnimi bolnišnicami.

Kaj ste kot minister naredili na tem digitalizacijskem oziroma tehnološkem delu, da se ta osnova za delovanje nujnih in pa naravnih zadev na tem področju čim prej reši? Skratka, imamo pravilnik, ki ga je minister hotel spraviti v prakso, ampak je, tako kot marsikje drugje, očitno tudi na tem izpitu padel. Hvala. Hvala.